Poštovane zastupnice i zastupnici, dobro jutro. Na temelju čl. 247. Poslovnika HS-a Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav predložio je HS-u provođenje objedinjene rasprave o 3., 4. i 5. točki dnevnog reda koje su predviđene za danas. To su Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za godine 2019., 2020. i 2021. godinu. Podnositelj je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Jesmo li suglasni? Hvala vam. Onda ćemo provesti objedinjenu raspravu. Sada prelazimo na raspravu o prvoj točki dnevnog reda koja je predviđena za danas. To je: - Prijedlog Zakona o osobnoj asistenciji, prvo čitanje, P.Z. br. 466;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 a raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Prije nego što riječ dam poštovanom ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marinu Piletiću, imamo zahtjev za stankom. Kolegica Selak Raspudić, izvolite. Svaka je država jaka i svaka država može ići naprijed onoliko koliko je zaštićen njezin najslabiji član i upravo je to stupanj odnosno pokazatelj razvijenosti jednog društva, način na koji se mi brinemo za osobe s invaliditetom. Ovaj Zakon je od presudne važnosti, a od presudne je važnosti zato što omogućava integraciju osoba s invaliditetom u društvo. Nisam sigurna znamo li doista o kakvoj se situaciji radi u životu osoba s invaliditetom kada govorimo o njima. Kolika su njihova materijalna prava? Znate li da im država omogućava otprilike 350 eura mjesečno, a da njihove potrebe prelaze 1500 eura mjesečno? Znate li da roditelji djece s teškoćama, oni koji imaju viši stupanj invaliditeta najčešće ne mogu ni do bolnice otići da bi se liječili jer nemaju kome ostaviti svoju djecu? Ja se očekujem i nadam da ćemo danas imati civiliziranu raspravu na razini teme o kojoj razgovaramo. ovo što danas činimo nije dovoljno i ovom se problemu treba pristupiti cjelovito. Mi ćemo stoga danas u konstruktivnom duhu uputiti izmjene Zakona o rodiljnim potporama da se omogući rad na polovicu radnog vremena, ne samo roditeljima nego i skrbnicima i srodnicima osoba s invaliditetom koje žive u istom kućanstvu. Kolege iz HDZ-a, danas imate priliku barem donekle sprati ljagu s obzirom na prethodnu raspravu o ranjivim društvenim skupinama gdje se baš niste iskazali.

Imamo vreme u kojem moramo izreći ono što želimo. Stanka je odobrena. Kolegica Vlašić Iljkić, izvolite. **Vlašić Iljkić, Martina (SDP)** Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba SDP-a kako bi ukazali na ovaj apsurdan i prije svega neprimjenjiv Zakon o osobnoj asistenciji. Nažalost unatoč tome što je Ministarstvo godinama radilo na ovom Zakonu, rezultat je krajnje uznemiravanje korisnika i njihovih obitelji. Naime, govori se o korisnicima koji će moći dobiti asistenta, ne govori se o onima koji će izgubiti asistenta, a to su oni koji imaju roditelje njegovatelje ili njegovatelje koji od ovog velikog koraka naprijed traže da ostane sve kako je, koji noćima ne spavaju od prosinca kada je prijedlog objavljen. 4 ili 8 sati dnevno pomoći u socijalnom uključivanju je svedeno na 22 sata mjesečno, a sustav im nije ponudio ništa osim socijalne isključenosti. Na zakon je pristiglo 1283 komentara zainteresirane javnosti, čijim prijedlozima je popravljen još gori prvotni prijedlog, no to nije dovoljno, sve je svedeno, nažalost na financijske pokazatelje sustava gdje se izgubio čovjek i poštivanje ljudskih prava. Zaboravljamo uporno da je ulaganje u prava osoba s invaliditetom, ulaganje u zajedničku budućnost, a ne trošak. Da je socijalna uključenost preduvjet za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom. Dok god predlažete zakone, nažalost, koji degradiraju korisnike i vraćate korak cjelokupni sustav unatrag, jedino što pokazujete je nedostatak empatije, nerazumijevanje i nesposobnost odgovoriti na potrebe građana.

Godinama se čeka Zakon o osobnoj asistenciji, otprilike kao Godot i nakon što smo ga dobili mi zapravo ni danas ne znamo o čemu raspravljamo jer u međuvremenu je u javnost ministar Piletić rekao da je već i za prvo čitanje, da su se neke stvari promijenile i da su se neki stavovi promijenili, tako da mi u prvom čitanju imamo jedan ali što stvarno imamo, to ćemo možda čuti i kroz objašnjenje koje će ministar dati jer očito su već razlike tu postoje, ali ono što hoću reći je sljedeće, ministre, dobili smo u konačnici poluproizvod, poluproizvod s kojim su nezadovoljni svi. Premijer je jednako tako rekao da su udruge zadovoljne, pa očito u ovoj zemlji imamo udruga i udruga. Dakle ono što se je trebalo saslušati, trebalo se saslušat oni koji će biti korisnici, ali kad kažem da je poluproizvod, onda morate znati i sljedeće, da bi se ovaj Zakon mogao provoditi jednog dana, potrebno je donijeti 8 pravilnika, 2 odluke i osim toga imamo još tu i jedno povjerenstvo i imamo jednu komisiju. Dakle, na ovom Zakonu da bi se uopće mogao provoditi treba još niz alata. Ovaj zakon nas ne treba dijeliti svjetonazorski, ovaj nas zakon ne treba niti dijeliti nisu ove teme koje nas dijele politički da li spadamo lijevo, desno ili u centar, ovo je jedan od onih zakona gdje svi moramo biti zajednički, gdje moramo imati jedan civilizacijski i ljudski odnos prema najranjivijima, ne deklarativno nego stvarno. Dakle, o tome što će se sa govornice izgovoriti deklarativno to

Zeleno-lijevog bloka kako bi naglasili nekoliko stvari i one koje su dobre i one koje su loše u pogledu ovog zakona. Prva stvar, želimo istaknuti dobro, a dobro je da se napokon donosi Zakon o osobnoj asistenciji kao neko ko je bio dugo godina u civilnom društvu znam koliko dugo smo se zapravo zalagali da jednom ovakav zakon i institut osobnog asistenta dođe zapravo na saborsku raspravu i da se usvoji. Međutim, nakon 15 godina čekanja i činjenica da se od sada ova usluga pružala projektno i ovisila o kapacitetima udruga, smatramo da je vrijeme za ozbiljan već iskorak u kojem će zaista osobni asistenti biti dio institucionalne, skrbi socijalne skrbi koja se pruža i zapravo generira i upravlja od strane ministarstva. Mi još uvijek u ovom zakonu nažalost imamo određeno odredbe koje nas zabrinjavaju. Prva je ta da pitanje osobne asistencije i osobnih asistenata neće biti jednako dostupno svima, a najgore od svega jest da neće biti dostupno onima koji su u najtežem položaju, a to su ona djeca s takvim teškoćama da im roditelji imaju status roditelja Smatramo da i njima treba omogućiti osobnu asistenciju na jednakoj razini jer se ne radi o pomoći, radi se o pravu na integraciju, radi se o pravu na obrazovanje, radi se o pravu na to da budu dio zajednice. I ajmo danas zajedno ovdje jer vjerujem da postoji volja kod svih

Stanka je odobrena. Povreda poslovnika kolega Zekanović izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Čl. 238. ovdje moram se osvrnuti na prethodne izjave. Kolegica Raspudić je spominjala čak i ljagu, danas jedini koji danas ljagu sa svog imena mogu ispirati su kolege iz oporbe zbog onog morbidnog šoa koji su imali prije dva tjedna ovdje kad su doveli i manipulirali roditeljima i djecom u najosjetljivijom skupinom. Jedina ljaga koju može se ispirati je vaša ljaga. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Zekonović dobivate opomenu jer je ovo bila replika. Pa sad imamo i cijeli niz reakcija, prva na redu kolegica Benčić, izvolite. Zahvaljujem se. Povreda čl. 238. pri čemu g. Zekanović niste vrijeđali ste nas. Vrijeđali ste roditelje njegovatelje i njihovu djecu koji su imali svako pravo i interes da dođu ovdje i naprave pritisak na zastupnike da izglasaju da se izglasa ono što vi, što vi imate bez da vam zaista treba

ajmo malo se smirit. Čuli smo pozive na razboritu i smirenu raspravu tema je takva molim vas da se držimo točke dnevnog reda i da budemo usmjereni ka sadržaju, a ne ka međusobnim uvredama. Kolegice Mrak Taritaš izvolite. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče HS-a. Referiram se na čl. 238. poslovnika, jedna od većih sramota ovog Sabora je bilo glasanje pred desetak dana. Dakle, svaki put smo rekli da je to pitanje puno veće od političke opredijeljenosti, od svjetonazora da je civilizacijsko i ljudsko pitanje. A g. Zekanović

Čl. 238. još bih prešutjela da se napada nas, ali ovo je neviđen napad na osobe s invaliditetom. Kolega Zekanović u HS-u ste izrekli de facto da je njih vidjeti morbidno i da su oni osobe bez integriteta kojima se može manipulirati, ako je i od vas kolega Zekanović previše je. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice SElak Raspudić i ovo je bila replika, tako da ste i vi zaslužili opomenu. Kolegice Puljak izvolite. Pozivam se isto tako na čl. 238. i g. Zekanoviću ću svaki put reći jedina sramota ovog Sabora ste vi, rekla sam vam jedanput da trebate hodat sa škartocom na glavi i stvarno ću ga fizički jedanput donijeti i pokloniti vam. Ne znam kako se uopće usudite pojavit među svojim građanima dole nakon svega ovoga šta izvodite u Saboru. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Puljak dobivate opomenu i ovo je bila replika, a ne povreda poslovnika. Kolega Pavliček izvolite. Poštovani, čl. 238. kolega Zekanović već treći, četvrti put se vraća na ovo glasovanje, pa bit će da ga peče savjest ako ga ima, ako je ima, bit će da ga peče savjest i trebat će jako puno dobrih djela napraviti kako bi oprao ljagu zbog tog sramotnog glasanja sa svoje savjesti. Kolega Pavliček isto tako nema veze s povredom poslovnika već je replika dobivate opomenu. Kolega Grmoja izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani predsjedniče. Ja sam reagirao na vas, nekima se ne želim uopće baviti jer to ne zaslužuju, ali vi ste rekli da su se neki pozvali na civiliziranu raspravu. Tu kritiku uputite onima iz vaših vladajućih redova koji žele ovakvo prepiranje na ovoj jako teškoj i ozbiljnoj temi. Kolega Grmoja i vi ste isto tako replicirali, niste vi ukazali ni na kakvu povredu poslovnika pa dobivate opomenu. Kolega Zekanović ponovo, izvolite. Poštovani predsjedniče 238. Istina očito boli kolege iz oporbe, jako boli. Onaj igrokaz, kostimirani igrokaz koji ste vi prošli pun napravili gdje ste jednu osjetljivu skupinu, najosjetljiviju doveli ovdje, parazitirali na njoj i na njoj prikupljali jeftine političke bodove to je neviđeno u Hrvatskom saboru. Što se tiče vrijeđanja,

dobivate opomenu jer ovo nije bila povreda Poslovnika. Kolegice Vlašić Iljkić, izvolite. **Vlašić Iljkić, Martina (SDP)** Zahvaljujem. Članak 238., jedini igrokaz koji ovdje stvara na ovoj temi je nažalost kolega Zekanović. Treba upozoriti na pravo osoba s invaliditetom na samozastupanje. Zar bi on ukinuo pravo osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima da samozastupaju svoja prava, da je se organiziraju i na bilo koji način

Članak 238., vjerujem da će reagirati i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom na ovakav neviđen napad i nerazumijevanje toga što su osobe s invaliditetom. Pa ni pse se ne može za uzicu ne može dovući, a kamoli ljude i to ljude koji se bore za svoja prava koji su naša obaveza, a ne milostinja koju mi u ovom saboru dajemo. Sram vas bilo kolega Zekanović ovo je ispod svake razine čak i za vas. To su ljudi koji samostalno odlučuju, a ne neko koga se negdje može dovući, pa što vi mislite o njima. ovo je isto tako bila replika. Kolega Dretar, ali pozivam vas sada, evo još neka kolega Dretar kaže nemojmo pretvarati ovu raspravu u ovo što se događa, molim vas, pa isto upotrebljavate vrlo teške riječi na račun svih onih koji su glasovali drugačije od vas. Dakle, kolega Zekanović isto govori grubo, s time se možete složiti, ne složiti, ali svi kršite Poslovnik i koriste povredu Poslovnika za repliku. …/Upadica Davor Dretar: Ne, neću ga vrijeđati./… Vi kršite Poslovnik. I ja vas pozivam nemojte kršiti Poslovnik jer i mene dovodite u neugodnu situaciju da u ovoj temi sada moram davati opomene umjesto da se koncentriramo na sadržaj što sam rekao. Davor (DP)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. 238., od sveg bi srca želio da 30. ožujka 2023. godine uđe u povijest Hrvatskog sabora jednako kao što je ušao i precizno 5. listopada 1885., pametnom dosta. Kolega Dretar isto tako opomena jer ovo nema veze sa povredom Poslovnik. Idemo sada dalje sa zahtjevom za stankama, kolegice Vučemilović izvolite. **Vučemilović, Vesna (Hrvatski suverenisti)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora tražim stanku u ime Kluba Hrvatskih suverenista, nadam se da će rasprava biti ipak o ovoj vrlo važnoj točci, o ovom vrlo važnom zakonu malo sadržajnija od ovog kako je to krenulo. Previše uvreda. Moram podsjetiti sve, živimo u demokratskom društvu, svi imaju prvo i prosvjedom iskazati svoje negodovanje, a naravno i doći u Hrvatski sabor jer mi svi ovdje služimo građanima, služimo onima koji su nas ovdje izabrali i moramo biti njihov glas. Pa tako i roditelja njegovatelja, tako i osoba sa invaliditetom i ja stvarno isto očekujem kao i kolegica Selak Raspudić ne samo pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom nego i pravobraniteljica za djecu da se oglasi o ovim sramotnim izjavama. Znači mi govorimo i danas ovdje o najosjetljivijim skupinama u našem društvu i moramo se zapitati donosimo li ove zakone samo forme radi kako bi se ispunila neka forma pa kako bi konačno tim zakonom rekli, evo mi imamo taj zakon ili ih donosimo zato da uistinu kroz sadržaj, kroz ono što piše u tim zakonima zaštitimo prava jedne od najugroženijih skupina u našem društvu. I evo ja danas pozivam uistinu sve da o ovom važnom pitanju napravimo suglasje konačno jednom jer to građani očekuju od nas i napravimo jer ovo je tek prvo čitanje, do drugog čitanja izmjene koje će uistinu odgovarati potrebama onih zbog kojih se ovaj zakon donosi jer ovaj zakon ne treba donijeti samo forme radi kako bi mogli reći

Poštovani predsjedniče u ime Kluba HNS-a i nezavisnih zastupnika tražim stanku od 10 minuta da bi još jednom rekli o dobrim stranama ovog zakona. Mislim da je velika, velika naša zadaća da u dva čitanja napravimo od ovoga barem 85% dobrog zakona i još bolji zakon u drugom čitanju, da ovo argumentirano raspravimo sa svih mogućih pozicija koje znamo i da saslušamo sve one koji imaju nešto reći. Ja sam ovdje dugo vremena, svjedok sam da je 2012. bio jedan, jedan prijedlog koji je trebao biti upućen u Hrvatski sabor, ali znate poslije toga je 11 godina i nije se dogodilo, nije se dogodilo ništa. Ja ne govorim o propustima bilo koga, ali činjenica je da su ti ljudi bili izostavljeni iz društvene, Prema tome, imamo jedan ozbiljan i odličan trenutak da nešto napravimo za ljude u suglasju i da imaju od toga puno ne samo materijalne koristi nego one koja, koja nedostaje zbog egzistencijalnih problema, a to je brige o djeci o osobama sa invaliditetom koja je možda njima važnija od svakog materijalnog, A nama bih zaželio jako dobru raspravu i možemo mi ovdje u raspravama čut svakakve gluposti i svakakve uvrede, ali je činjenica da mudrost čovjeka počiva na onome da glupost treba ignorirati

donošenja ovog Zakona o osobnoj asistenciji. Asistencijske usluge su izuzetno značajne za osobe s invaliditetom jer one im zaista omogućavaju punopravno uključivanje u svakodnevne društvene aktivnosti, radne, socijalne, obrazovne. Po prvi puta se u Hrvatskoj donosi ovakav zakon i to je nešto s čime bi trebali biti ipak zadovoljni i ponosni. Iako se asistencijske usluge pružaju od 2006.g. tada su provodile odnosno još uvijek udruge i da je to projektno sufinanciranje i iz sredstava eu fondova i sredstava Lutrije. Što znači donošenje ovog zakona? Znači da će se povećati obuhvat osoba koje mogu koristiti asistencijske usluge sa sadašnjih 4.000 na 14.000 korisnika. Zakon predviđa i definira provoditelje usluga, to su i centri i institucije i udruge vjerske zajednice, povećava se satnica asistentima, definitivno i jasno se određuje koliko sati po kojoj težini oštećenja mogu pojedine osobe s invaliditetom računati i dobiti satnicu osobnog asistenta. Svakako da su još potrebne i dodatne procedure koje će se donijeti dodatnim pravilnikom, međutim ono što je najvažnije će omogućiti da se koristi iz državnog proračuna financijska sredstva od 150 milijuna eura od sadašnjih 20 milijuna eura. Hvala vam, stanka je odobrena. Javlja li se još netko? Ako ne onda ćemo napraviti sada stanku pa ćemo nastaviti u 10 sati i 10 min. i molim vas da zaista držimo razinu rasprave.

Poštovane zastupnice i zastupnici, molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom. Pozivam sada poštovanog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića da obrazloži prijedlog Zakona o osobnoj asistenciji, izvolite. poštovani g. predsjedniče, dame i gospodo zastupnici sve vas srdačno pozdravljam i na samom početku želim reći da je pred vama kao što su neki već ranije spomenuli dugo očekivani Nacrt prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji. Ova Vlada RH obvezala se na donošenje ovog pravnog i zakonskog akta svojim programom rada Vlade, ali i Nacionalnim planom za razvoj socijalnih usluga. Jednako tako nije to samo obveza iz strateških dokumenata Vlade RH nego i naša trajna obveza da osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju omogućimo bolje bolje uključivanje u svakodnevni život koji podrazumijeva i obrazovanje i svakodnevne aktivnosti. Na to nas naravno obvezuje i naše javno poslanje da u svakom svom djelovanju učinimo sve da toj najranjivijoj skupini naših građana omogućimo dostojanstven život.

od tada do danas u kontinuitetu se razvija i u posljednjih nekoliko godina financira putem Europskog socijalnog fonda i dijelom lutrijskih sredstava. Ono što je temelj ovoga zakona jest ključna poruka da osobe s invaliditetom na uslugu osobne asistencije više neće moći računati kroz projektno financiranje putem europskih sredstva, putem eventualne mogućnosti da u njihovom kraju jedan od pružatelja usluga udruga se prijavi na europska sredstva ako ih dobije da osigura osobnog asistenta. Donošenjem ovog zakona koji smo predvidjeli da stupi na snagu sa 1. srpnjem ove godine omogućavamo naših osobama s invaliditetom da ova usluga osobne asistencije bude trajno zakonsko pravo, ne više mogućnost, govorimo isključivo o zakonskom pravom na koje su osobe s invaliditetom ovakav zakonski okvir očekivali od 2006.g.. Dosad kroz europsko financiranje putem ISF-a i lutrijskih sredstava, kroz 173 udruge koje su pružale uslugu osobne asistencije pravo na uslugu osobnog asistenta imalo je nešto više od 4 tisuće osoba s invaliditetom, točnije 4.070. Ovako predloženim zakonskim tekstom mi očekujemo da broj korisnika sa 4.070 naraste na minimalno 14.100 korisnika, na taj način dakle više nego utrostručujemo dakle broj potencijalnih korisnika ove sada ove sada zakonske obveze države da financira uslugu osobne asistencije, a nipošto da to ostane dakle samo mogućnost. Od 173 pružatelja usluge osobnog asistenta kroz prijedlog Zakona o osobnoj asistenciji mi želimo da se broj pružatelja poveća na minimalno 688, sa 173 na 688. Time omogućujemo da i oni koji nisu u svom području imali udrugu koja se bavi osobama s invaliditetom na jednaki mogući način omogućimo osobnog asistenta i upravo zbog toga želimo da i dosadašnji pružatelji ovih 173 udruge nadopunimo sa našim ustanovama socijalne skrbi, decentraliziranim domovima za starije kojima je osnivač su županije, vjerske zajednice i one udruge koje već imaju potpisan ugovor o pružanju socijalnih usluga sa Ministarstvom rada. Ovih dana često pitanje je bilo kako ćemo osigurati da pronađemo osobne asistente, da je cijena usluge sata osobne asistencije sada preniska i tu smo rekli da sa sadašnjih 54 kune koliko je se ta usluga osobne asistencije putem jednog, jedne jedinice i jednog sata plaćala povećamo za minimalno 51% i da ona iznosi 82,5 kuna ili u prijevodu 11 eura. Dosadašnji, dosadašnja pozicija u državnom proračunu kroz europske fondove za uslugu osobne asistencije ovih 4.070 korisnika bila je nešto manje od 20 milijuna eura. Na ovaj način propisujući to kao zakonsko pravo mi pozicioniramo stavku za uslugu osobne asistencije u proračunu kombinirajući manjim dijelom europska sredstva iz Europskog dakle sredstvima državnog proračuna i to smo sad po sadašnjem prijedlogu zakona predvidjeli da bi na godišnjoj razini za uslugu osobne asistencije za više 14 tisuća korisnika trebalo iznositi 156 milijuna eura. Dame i gospodo zastupnici, od provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na koji je pristiglo 1.283 primjedbe mi smo jasno odgovorili da smo 493 primjedbe uvažili uvažili u potpunosti ili djelomice i nakon završenog procesa savjetovanja odradili smo još jedan krug razgovora sa svim pružateljima usluge osobne asistencije. Stručni tim Ministarstva rada pokucao je na vrata onih udruga koji omogućavaju uslugu osobne asistencije, onih udruga koje brinu o osobama s invaliditetom diljem Hrvatske od juga do istoka nema nema sredine u kojoj nismo predstavili što smo to izmijenili od procesa eSavjetovanja i zatražili njihov komentar. omogućili od eSavjetovanja do danas i to smo jasno iskazali u izvješću i korištenju usluge osobnog asistenta za vrijeme liječenja i rehabilitacije korisnika, brisana je zapreka kao uvjet za ostvarivanje prava u slučaju sklopljenog ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, osigurana je usluga na putovanjima izvan RH, fleksibilizirana je satnica korištenja usluge, brisana je odredba sudjelovanja u plaćanju od strane obveznika uzdržavanja, brisan je imovinski cenzus, uneseno je pravo korisnika na izbor osobnog asistenta, jače je istaknuta uključenost korisnika i njihovog zakonskog zastupnika u procjenu tako da je u Komisiji za procjenu potreba uz socijalne radnike odnosno socijalnog radnika i psihologa uključen i predstavnik korisničke skupine, povećana je plaća za osobne asistente, komunikacijske posrednike i videće pratitelje kao što sam spomenuo za više od 51%, osigurana je usluga u svrhu zadovoljena osobnih potreba na radnom mjestu i visokom obrazovanju, osiguranu uslugu osobne asistencije mogu pružati i studenti, fleksibilizirat će se uvjet za licenciranje pružatelja ovih usluga kroz izmjene i dopune Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga te je uvedena podrška tijekom odgojno-obrazovnog procesa koju pružaju pomoćnik pomoćnik u nastavi i stručni komunikacijski posrednik. Na ovaj način kroz Prijedlog Zakona o osobnoj asistenciji obuhvaćene su sve one usluge koje osobni asistenti i pomoćnici u nastavi pružaju i djeci s teškoćama u razvoju tijekom njihovog odgoja i obrazovanja, nastavljeno kroz uslugu osobnih asistenata nakon 18. godine i na taj način ja smatram da smo zaista ponudili napokon 2023.g. dobar temelj za definitivno definitivno poboljšanje usluge osobne asistencije, povećanje obuhvata, unapređenje položaja samih osobnih asistenata i samim time stvorili jasan zakonski okvir. Ono što smo mogli i u uvodnim govorima čuti da nekako najviše prijepora izaziva istodobno korištenje usluge osobne asistencije sa onim korisnicima čiji roditelji imaju i status roditelja njegovatelja. Danas u Hrvatskoj zbog zakona iz 2007. kada je ta usluga uvedena i trajnog unapređenja položaja roditelja njegovatelja, podsjetit ću sve vas saborske zastupnike da smo mi u rujnu prošle godine imali hitne izmjene Zakona o socijalnoj skrbi kako bismo dodatno osnažili položaj roditelja njegovatelja upravo na prijedlog roditelja njegovatelja okupljeni u udruge. Imamo 6.000 roditelja njegovatelja i njegovatelja u RH sa statusom i sa svim pravima koji im proizlaze. U ovom dosadašnjem razdoblju kroz financiranje iz Europskog socijalnog fonda, pravo na uslugu osobne asistencije imalo je svega 570 korisnika čiji roditelji imaju status roditelja njegovatelja, ponovit ću 570. ovako predloženim zakonom koji je vama na klupama mi smo omogućili kroz tekst zakona da minimalno 988 osoba koriste i uslugu osobne asistencije čiji roditelji imaju status roditelja njegovatelja, s 570 na 988. Ja sam jučer uoči rasprave o ovome zakonu najavio da nakon ovih konzultacija sa udrugama diljem Hrvatske da mi ćemo još dodatno unaprijediti sam tekst zakona do drugog čitanja želeći ispoštovati rok 1.7. ovaj tekst zakona nakon savjetovanja, nakon prihvaćanja gotovo 500 komentara i procedure koju smo trebali odraditi i mišljenja svih tijela i resora u Vladi, želimo napraviti i još nekoliko koraka dalje. Predvidjeli smo ovdje u zakonu da će pravo na osobnog asistenta imati i oni korisnici čiji roditelji imaju status roditelja njegovatelja, a koji žive u dvočlanom kućanstvu, jedno roditeljskoj obitelji ili je roditelj samohran te u kućanstvu dvije ili više osoba s invaliditetom, dakle da te osobe imaju pravo i na uslugu osobnog asistenta i da njihovi roditelji imaju pravo na status roditelja njegovatelja bez ikakvih prekida. Ali onda i na prijedlog brojnih udruga, Saveza udruga s invaliditetom, građanskih inicijativa, brojnih udruga koje pružaju uslugu osobne asistencije rekli smo sasvim sigurno da ćemo obuhvatiti i one korisnike koji u potpunosti ovise o pomoći i njezi druge osobe jer im je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koje prema preporuci liječnika roditelj njegovatelj ili njegovatelj osposobljen, a koja se zbog svog zdravstvenog stanja ne može uključiti u programe u zajednici na način da i za njih predvidimo mogućnost osobne asistencije do 88 sati mjesečno i dodali još također na prijedlog korisničke zajednice dakle roditelja s teškoćom, roditelja djece s teškoćama u razvoju da također i pravo njihovi roditelji kroz status roditelja njegovatelja omogući im se osobni asistent dakle u onim obiteljima gdje je bračni i izvanbračni partner roditelja njegovatelja učestalo odsutan zbog obveza, mislimo tu i na pomorce, mislimo tu i na djelatne vojne osobe, mislimo na ljude koji rade u inozemstvu i na taj način dakle dodatnim proširenjem obuhvata korisnika usluge osobne asistencije čiji roditelji imaju status roditelj njegovatelj mi želimo, i to će doći na vaše klupe do drugog čitanja, proširiti sa sadašnjih 570 na minimalno 2 tisuće osoba koji će koristiti usluge osobne asistencije i čiji će roditelji imat status roditelja njegovatelja. Spomenuo sam da je u Hrvatskoj danas 6 tisuća i roditelja njegovatelja i njegovatelja, dakle ne razlikujemo te dvije skupine jer obje pružaju pomoć i podršku osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju i upravo zbog toga što smo u partnerstvu sa Centrom za rehabilitaciju u Zagrebu od 2020. počeli provoditi eksperimentalni program razvoja socijalne usluge „Odmor od skrbi“ mi u srpnju za ovih 4 tisuće roditelja koji niti će tražit osobnog asistenta, niti će na njega dakle imati pravo ovim zakonom, želimo pružiti trajnu podršku „Odmor od skrbi“ na način dakle da jasno razlučimo da korisnik, osoba s invaliditetom, osobni asistent dakle pruža podršku njemu i njegovim potrebama i uključuje ga u svakodnevni život zajednice, a roditeljima i onim njegovateljima 4 tisuće, ali i onim roditeljima djece s teškoćom u razvoju i osoba s invaliditetom koji rade na pola radnog vremena, koji nemaju status roditelja njegovatelja zbog stupnja i vrste oštećenja njihove djece i njima želimo dakle omogućiti upravo ovu socijalnu uslugu „Odmor od skrbi“. To je upravo da oni koji svakodnevno brinu o svojim najbližima, djeci i osobama s invaliditetom, omogućimo dakle vrijeme za njih sami kako bi onda i njihova usluga i skrbi bilo kroz status roditelja njegovatelja, bilo kroz rad na pola radnog vremena, kvalitetnija sama ta usluga za dijete i za osobu s invaliditetom. Dame i gospodo zastupnici, mi smo sa 1. siječnjom 2023.g. krenuli u nešto što se zove reforma sustava socijalne skrbi kroz izmjenu zakona, kroz preustroj dakle i ustanova koje trebaju pružati usluge socijalne skrbi na način da smo 82 Centra za socijalnu skrb objedinili u jednu nacionalnu ustanovu koja se zove Hrvatski zavod za socijalni rad, da smo želeći osnažiti obitelji iz dosadašnjih centara kao savjetodavno tijelo koje pruža usluge podrške i pomoći obiteljima u riziku osnovali osnovali Obiteljski centar i ove godine osnivamo i Akademiju socijalne skrbi. Mi smo još u prosincu na Vladinom povjerenstvu za osobe s invaliditetom najavili da napokon ove godine ide u saborsku proceduru Zakon o osobnoj asistenciji gdje ću još jedanput ponoviti, želimo proširiti obuhvat, želimo adekvatnije platiti osobne asistente, želimo omogućiti da oni koji imaju status roditelja njegovatelja njih 570 sada minimalno ima 2 tisuće osoba koje će koristiti uslugu osobnog asistenta, a roditelji imati status roditelja njegovatelja, da ćemo povećati i fleksibilizirati satnicu za korisnike, želimo još najaviti i slijedeće, vrlo brzo će na vaše stolove doći i prijedlog Zakona o inkluzivnom dodatku. To je također nešto što si je Vlada stavila u obvezu želeći onih nekoliko prava koje imaju osobe s invaliditetom objediniti u jednu jedinstvenu naknadu koja će biti veća od zbroja dosadašnjih naknada i zbog toga sadašnje odnosno dosadašnje izdvajanje iz proračuna od 2 milijarde kuna podići na minimalno 3 milijarde kuna tako da onda i osobe s invaliditetom odnosno sve što njima pripada bude puno u većem, u većem financijskom iznosu nego što je to bilo dosad. Mi smo jednako tako rekli da idemo u izmjenu Zakona o socijalnoj skrbi gdje želimo dodatno unaprijediti i status roditelja njegovatelja na način da sadašnje naknade od 4 tisuće kuna podignemo na minimalno 5, sa 4,5 tisuće kuna na 6 tisuća kuna i sa 6 tisuća onim roditeljima njegovateljima koji imaju 2 ili više djece na minimalno 7,5 tisuća kuna, kao što im želimo omogućiti i pravo u onim najtežim slučajevima kada nažalost dijete premine da njihov status traje 10 mjeseci. (HDZ)** Hvala ministre, vrijeme je isteklo, kroz replike moći ćete dodati ono sve što smatrate da je potrebno, pa krećemo sa replikama, prva na redu poštovana kolegica Nikolić, izvolite. **Nikolić, Romana (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem. Da vam odmah odgovorim na pitanje poštovani ministre da ni nakon 15.g. niste postavili dobar temelj za poboljšanje usluga osobama sa invaliditetom. Čl. 11. je diskriminatoran prema oso…, prema maloljetnim osobama sa oštećenjem sluha ili gluhoslijepim osobama jer ta ista djeca zaslužuju itekako uslugu osobne asistencije i izvan odgojno-obrazovnog procesa i zahtijevam stoga brisanje ove dobne granice. Sramotno je bešćutno i diskriminatorno je određivati da dijete pravo na komunikaciju i pristup na informacije ima samo dok je u školi, dok recimo ode u bolnicu nema ili ne daj bože da poželi otići u neku dječju radionicu. Ali ono posebno na čemu ste zakazali niste pokazali ni malo ozbiljnosti i svjesnosti situacije u kojoj se gluho-slijepa djeca nalaze što u periodu predškolskoga obrazovanja niste omogućili komunikacijskog posrednika jer oni sada ovise o volji čelnika jedinice lokalne samouprave … …/Upadica predsjednik: Hvala lijepa./… … a vi ste ovim izmjenama mogli napraviti iznimku i staviti ga u zakonski okvir. Uvažena zastupnice, dakle govorimo o pomoćnicima u nastavi. Mi smo želeći sveobuhvatno naglasiti da svi oni koji pružaju usluge asistencije i djeci i osobama sa invaliditetom budu prepoznati ovdje u zakonu. Jasno vam piše da sve regulirano uz odgoj i obrazovanje će pravilnikom propisati ministar znanosti i obrazovanja i takve stvari će biti tamo regulirane. Ja ću još jedanput svima ponoviti, dakle da usluga osobne asistencije i u dogovoru sa pravobraniteljicom i u skladu sa svim konvencijama pruža se, dakle usluga osobne asistencije pruža se dakle osobama iznad 18 godina kako bi se omogućilo njihovo, dakle neovisno življenje. To je poanta, to je strategija i EU i Ujedinjenih naroda. Sve što bude bilo moguće u okviru, dakle pomoćnika u nastavi i pružanjem usluga u zajednici pa naravno da ćemo to omogućiti, osigurati jer smo omogućili … …/Upadica kroz dosadašnje europske fondove, tako ćemo to činiti i dalje. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Pavić, izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani ministre donijeli ste Zakon o osobnoj asistenciji kojim se godinama iščekujemo ga, kojim pokazujemo suosjećanje upravo prema onim najranjivijim skupinama društva a to su ovaj put osobe sa invaliditetom. Ono što se meni sviđa je da pokazuje snagu Europskog socijalnog fonda, znamo za Zaželi, ali isto tako pokazuje snagu rada sa civilnim društvom da nešto što se pilotiralo godinama i ulagalo 20 milijuna eura sad se institucionalizira i to je partnerstvo koje pokazujete. Ovaj zakon diže financiranja, nema više trogodišnji stalno zaposlenje. Sada sa 4 na 14000 ljudi, 50% veća satnica i financiranje sa 20 milijuna na 157. Dajte malo objasnite još odmor od skrbi jer mislim da će on dodatno osnažiti i biti novi ISF natječaj koji će se poslije moći isto tako institucionalizirati … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… E sad imamo povrede Poslovnika. Unaprijed već znam da nisu povrede Poslovnika jer sam pažljivo slušao što je kolega Pavić govorio. Dakle, kolegice i kolege molim vas imamo 47 replika. Svatko tko sada ide sa povredom Poslovnika oduzima pravo onome tko se prijavio za repliku da dođe na vrijeme govoriti i to su čiste zlouporabe. Dakle, ako se ne slažete sa nečim što je netko od zastupnika ili zastupnica govorio ne znači da možete podići povredu Poslovnika. Međutim, ja ću morati vam davati opomene, nemam drugog načina. Izvolite kolegice Ban Vlahek. **Ban, Boška (SDP)** Zahvaljujem. Riskirat ću vašu opomenu unatoč upozorenjima. 238. kolega Paviću. Ovo nije suosjećanje odnosno milosrđe kako vi to ističete, to je pravo osoba sa invaliditetom koje one zaslužuju i prestanite više govoriti takve riječi i služiti se takvim narativom da vi nešto dajete, suosjećate. To je njihovo pravo. Kolegice Vlahek to je vaše mišljenje, imate na njega pravo ali to nema veze sa povredom Poslovnika. Sad ćete dobiti drugu opomenu, nećemo se tako razgovarati. Kršite Poslovnik, to nije korektno i još odgovarate s mjesta. Ja vam kažem da ću vam dati i treću. Molim vas da ne pretvaramo ovu raspravu zaista molim vas za dignitet i da se držimo na razini teme o kojoj govorimo. Nemojte pretvarati zaista u politikantski cirkus.

**Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Povrijeđen je članak 238. Pa upravo ovim zakonom ćemo donijeti da to bude pravo i to je dobro. Osobno sam bio i u Školi za odgoj i obrazovanje Pula, radio sam sa tim roditeljima, vidio sam koliko im treba pomoć i ovaj zakon je dobar Kolega Pavić, dobivate opomenu. Ja vas zaista molim nemojte sada da se dovodimo da moram davati opomene, da nekoga još isključim iz rasprave jer ne želim to činiti. Ali budite korektni. Ima 47 još jednom ponavljam replika. Svi možete reći ono što, da njemu sam isto rekao kao što kažem i vašima, isto tako da. Što bih trebao samo upozoravati HDZ, a vas ne? Molim vas držite se reda! Idemo dalje. Sada je na redu kolegica Ban Vlahek, izvolite. rekli ste 493 je uvaženo što govori o lošem i gorem prijedlogu koji je bio objavljen u prosincu. Pitam se čemu radna skupina i svi pregovori sa udrugama kada je tako loš prijedlog inicijalno objavljen. Očito da niste aktivno slušali i da se prijedlog zakona pisao neovisno o pregovorima u kabinetu ministra daleko od osoba sa invaliditetom. Ministre uključivanje osoba sa invaliditetom ključni je uvjet za poštivanje ljudskih prava, održivi razvoj, te mir i sigurnost. Predanost ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom nije samo pitanje pravde već i ulaganje u budućnost. 4000 postojećih korisnika koje ste rekli u uvodnom izlaganju koji imaju njegovatelja će izgubiti pravo na osobnog asistenta onako kako su to imali i do sada, znači minimalno četiri sata. Bacate ih u neizvjesnost sa najavama o nekim projektima. Da li vi slušate što govorite? Hvala. **Jandroković, Uvažena zastupnice Ban Vlahek, ja bih rekao da vi ne slušate što sam ja govorio i da niste pročitali prijedlog zakona kao što niste čuli, dakle i najavu koju sam rekao. Ovaj prijedlog zakona je izrađen u okviru, dakle radne skupine u kojoj su najveći broj članova radne skupine predstavnici korisničke zajednice. Od 1283 komentara od kojih su se mnogi dakle volite baratat s tom brojkom, mnogi su se ponavljali višestruko 493 komentara smo prihvatili, 230 udruga okupljenih u Savez udruga osoba s invaliditetom je prije nekoliko dana jasno dalo podršku ovakvom prijedlogu zakona i dostavilo svoje prijedloge i korekcije do drugog čitanja koje ćemo u

drže vremena i vi se isto tako morate držati vremena, vama ne mogu dati opomenu, ali vas moram upozoriti. Kolegica Lukačić, izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Zahvaljujem. Gospodine ministre, dozvolite mi evo da prije svega čestitam vama i vašem timu, a onda i predsjedniku Vlade što ste imali hrabrosti upustiti se u ovako složenu proceduru donošenja Zakona o osobnoj asistenciji. Neovisno življenje je i jednostavan i složan pojam, kako ko shvaća, ali za osobe s invaliditetom to je nešto što godinama sanjaju. Kao što ste rekli 2006.g. je počela usluga osobne asistencije u RH, međutim ona je zapravo počela

Hvala vama zastupnice Lukačić, sve što ste do sad činili i što ćete činiti po pitanju povećanja prava osoba s invaliditetom. **Jandroković, Gordan Hvala vam. Gospodine ministre, imali smo priliku ovdje pročitati o krugu osoba potencijalnih korisnika ovih prava i što je u skladu s međunarodnom konvencijom i svakako je jedan izniman iskorak prema našim sugrađanima. Međutim. u čl. 10. vi govorite da se pravo na konzumaciju te osobne asistencije odnosi osim na državljane RH sa stalnim prebivalištem i na čitav niz osoba koji nisu državljani RH, osoba bez državljanstva, osoba sa statusom azila, pod zaštitom međunarodnom itd., čak i žrtava naravno, e sad me interesira ako je potencijalno u pitanju povećava se broj sa 4.000 na 14.000 korisnika koliko je ovih ljudi u toj kategoriji jel prvi puta do sad se socijalna skrb pruža prema takvim osobama strancima? Imate projekciju koliko je tih ljudi uopće? **Jandroković, Gordan Dakle, nemamo projekciju s obzirom da mislite na osobe koje se mogu zateći u RH, a koje trebaju uslugu, ono što jest proizašlo u zakonu jest i preporuka i UN-ovih konvencija, najveći broj osoba na koje mi računamo da će koristiti pravo usluge osobne asistencije je iz registra osoba s invaliditetom HZJZ, to su 99,9% slučajeva hrvatski građani. Kolega Ćelić izvolite. koristimo razum, ali imamo i emocije koje su osobe s invaliditetom, znamo obitelji koje imaju članove osobe s invaliditetom, ali ovdje stvarno slušamo i s lijeve i s desne strane postoje uistinu ljudi koji se bave ovom problematikom, ali postoje i oni populisti, postoje oni kritičari koji destruktivne kritike šalju koji govore različite paušalne optužbe. Da su se imalo pripremali onda bi vidjeli da samo jedna zemlja ima istodobno status roditelja njegovatelja i uslugu osobne asistencije i to za djecu do 18 godina to je Danska.

Hoću reć samo da ako se uspoređujemo sa EU onda se usporedimo i sa socijalnim uslugama jer ti roditelji njegovatelji u Danskoj imaju status roditelja njegovatelja osobnog asistenta, a u drugim zemljama EU postoje socijalne usluge na koje roditelji …/Upadica predsjednik: Kolegice Vlašić i 15 sekundi više i molim vas da to ne činite. Izvolite odgovor ministre. **Piletić, Marin (HDZ)** Dakle, apsolutno je neistina uvažena zastupnice Iljkić Vlašić da u Hrvatskoj ne postoje …/Upadica se ne razumije./… Ja se ispričavam kolegice Vlašić s obzirom da iz Novske mi je draže pa … Socijalne usluge u RH postoje i kroz Europski socijalni fond kroz proces deinstitucionalizacije, vi ste svjesni toga su brojne udruge aplicirale, koriste mogućnost da na svom teritoriju i na svom području prošire socijalne usluge upravo za najranjivije skupine. Mi smo u ponedjeljak održali Nacionalno vijeće za razvoj socijalnih usluga upravo u jednom takvom primjeru u Đurđevcu gdje udruga osoba i obitelji sa intelektualnim i mentalnim teškoćama prijavila se na europski projekat, izgradila kuću podrške, pruža socijalne usluge svojim članovima, svojim dakle korisnicima na tom području i omogućavaju da ta djeca …/Upadica: Hvala vam./… Poštovani ministre, evo pozvat ću se na primjedbu na ovaj zakon udruga i to na Članak 32. koji govori o broju sati usluge koju može ostvariti korisnik. Dakle, evo njihovo je pitanje dakle kako će članovi komisije za procjenu potreba usluge za osobnom asistencijom u obrazac upisati da je osobi s invaliditetom odnosno djetetu s teškoćama u razvoju koja je potpuno danonoćno ovisna o tuđoj pomoći i njezi odnosno asistenciji tjedno potrebno maksimalno 80 sati asistencije kad joj realno i stvarno je potrebo 148 sati asistencije. I isto tako upozoravaju na, na ovaj indeks koji koristite pri procjeni broja potrebnih sati i na to je upozorila i pravobraniteljica, dakle da taj indeks nije primjeren za izračunavanje broja, broja sati već treba zaista biti individualiziran pristup svakoj, svakoj osobi vrlo jasno da povjerenstvo koje se sastoji od socijalnog radnika, psihologa i predstavnika korisničke zajednice zajedno utvrđuju sa obitelji, sa korisnikom ili zakonskim zastupnikom koji će broj dakle sati biti. Korištenje dakle Barthelovog indeksa je nešto što je postojeći dakle normativ u RH koji se primjenjuje i kod metodologije vještačenja i mora biti dakle prepoznat kroz zakon na ovakav način. Mi smo upravo, nema dva jedinstvena slučajeva korisnika usluga osobne asistencije, omogućili da to povjerenstvo u neposrednom kontaktu definira broj sati. Ukoliko povjerenstvo donese satnicu, broj sati kojim korisnik neće biti zadovoljan on će naravno na to uputiti žalbu dakle na drugostupanjsko tijelo odnosno Ministarstvo rada gdje će onda ljudi naravno dakle procjenjivati je li netko u komisiji zakazao, treba li omogućiti izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Poštovani ministre činjenica da bi ipak trebali bez obzira na različita mišljenja biti zadovoljni jer zaista po prvi puta donosimo ovako jedan značajan zakon. On je u većini slučajeva što tako i treba donosi se radi osoba sa invaliditetom i najveći dio ovih replika i rasprava će biti usmjeren i na naše korisnike. Međutim, ono što je isto tako važno u ovom zakonu istaći pa možda malo da i o tome progovorimo u ovom uvodnom dijelu, a to su asistenti. Što je zakon predvidio da se poboljša njihov na koncu i uvjeti rada, njihov radno pravni status

Više je nego jasno iz ovako predloženog Zakona o osobnoj asistenciji da osobni asistenti koji su dosad kroz europsko financiranje radili na određeno sada kod pružatelja usluge nakon rješenja i dodijeljenog broja sati dakle dobivaju trajne ugovore odnosno ugovore na neodređeno. Dakle, na taj način jačamo status osobnih asistenata uz to dakle što smo povećali i predvidjeli povećanje satnice za uslugu osobne asistencije za preko 51%. Na taj način dakle želimo da pružatelji usluga osobne asistencije sasvim sigurno primjereno vrednuju taj rad i onda osobni asistenti sasvim sigurno osnaže svoj položaj. Novost je i ta da više osobni asistenti neće raditi samo dakle kod udruga nego smo otvorili mogućnost da se zapošljavaju i u ustanovama socijalne skrbi. **Jandroković, Gordan Uvaženi ministre kako objašnjavate činjenicu da je samo 1/3 preporuka pravobraniteljice za osobe s invaliditetom uopće uvažena. Mislim da je to ključni pokazatelj koji nam svima razotkriva da za osobe s invaliditetom doista možemo učiniti više. Svjesni ste da je mnogo prijepora oko ovog zakona. Svi pozdravljamo činjenicu da se on donosi, međutim i regulacijom područja rada samih asistenata, uvjeta njihovog rada jednako kao i svime ostalime niti su oni zadovoljni, niti su zadovoljni roditelji prvenstveno roditelji njegovatelji. Ono što je jedan od većih problema ovog zakona je činjenica da će se ključne odluke donositi podzakonskim aktima. U tom smislu kao novog ministra ja vas pozivam na jedan iskorak, jeste li vi spremni promijeniti dosadašnju praksu i ako se ključne odluke ostavljaju doista podzakonskim aktima iste te pravilnike predstaviti u Hrvatskom saboru na resornim odborima da možemo doista …/Upadica: Hvala vam./… imati zajednički otvoreni dijalog o ovoj temi …/Upadica: Hvala Hvala lijepo uvažena zastupnice Selak Raspudić, 1/3 preporuka je dosad uvažena. Osobno sam dakle sa dakle pravobraniteljicom Slonšak u nekoliko navrata išli članak po članak. Mi ćemo još dio dakle njihovih preporuka uvažiti, rekao samo dakle do drugog čitanja. Što se tiče roditelja njegovatelja ne možete reći da će biti nezadovoljni sa 570 mi omogućujemo da pravo na uslugu osobnog asistenta imaju korisnici njih 2 čiji će roditelji imati i roditelj njegovatelj i koji će oni moći koristiti uslugu osobne asistencije. Ja bih vas zaista podsjetio da upamtite dakle da dosad je samo 570 korisnika koristilo uslugu osobne asistencije, a njihovi roditelji imali pravo na status. Sada želimo da to bude minimalno 2 tisuće i s radošću prihvaćam vaš prijedlog da svi pravilnici budu raspravljeni i na saborskom odboru. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre, evo pripremajući se za donošenje ovog zakona jedna od stvari koja je bila istaknuta i vi ste ju puno puta isticali u javnosti i mislim da je bitno da, da javnost to zna, da Savez udruga koji okuplja osobe sa invaliditetom, a ima ih negdje oko 230, je bitno i kreirala i podržala ovaj zakon i upravo na njihovim stvarima koje su one predlagali za ovaj zakon se implementiralo u ovo što imamo danas na prvom čitanju i vjerujem da ćemo usvojiti u drugom čitanju. Stoga mislite li da ono što su oni rekli i ušlo je u ovaj zakon je temelj zakona, a možda i postoji jedna manja skupina ljudi koja je u biti nezadovoljna, no to opet nije nešto što bi remetilo provođenje i donošenje ovog zakona. Marin (HDZ)** Uvaženi zastupniče Ivanović, mi govorimo o osobama s invaliditetom, djecom s teškoćom u razvoju, njihovim obiteljima, iznimno složenim obiteljskim situacijama i tu zaista želimo razumjeti svakoga. Nitko tko je pokucao na naša vrata želeći intervenirati po pitanju ovog zakona nije naišao na zatvorena vrata i oni svi koji imaju razloga biti nezadovoljni bit će saslušani do drugog čitanja. Nakon unošenja svih dakle prijedloga koji će proisteći iz ove rasprave nakon prvog čitanja bit će odrađen još sasvim sigurno jedan krug konzultacija, ne u Zagrebu, ne u ministarstvu nego sa izravnim razgovorom pružatelja usluge osobne asistencija, udruga radnika i ljudi koji to dosad su itekako živjeli, tu uslugu razvijali i koji od te usluge žele imati naravno korist za neovisno življenje. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem predsjedniče, uvaženi ministre sa suradnicama. Evo drago mi je se ovaj mega za…, da se ovaj zakon donosi pred mega izbornu godinu, drago mi je to što je izrazila kolegica Selak Raspudić da bi trebali svi pravilnici bit znači predstavljeni i na odborima ovog visokog tijela i trebali bi bit napisani do 1.7., o tome smo govorili i jučer na Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku. Ono što je meni važno negdje naglasiti je to da se radi o jednom izrazito ozbiljnom izdatku za RH koji u svakom slučaju treba pohvaliti, usmjeren je u pravom smjeru, ali da bismo smanjili broj invaliditeta važno je da i Ministarstvo socijalne skrbi uz Ministarstvo zdravstva

želimo osnažiti sustav, spome…, premalo razvija se usluga zbog toga dakle i osnažujemo obiteljski centar koji treba raditi. Zbog toga JLS financiraju dakle čitav niz stručnjaka da upravo pružajući ovu socijalnu uslugu utječu na daljnji razvoj djece. ovo nastavak sveobuhvatne reforme sustava socijalne skrbi koji je započet i upravo današnji prijedlog zakona koji je pred nama vezano za osobnu asistenciju prije svega govori i uređuje uslugu asistencije koje pružaju osobni asistenti što ste i sami u svome uvodnome obraćanju obrazložili. Ali mislim da je bitno da osim toga spomenete i ulogu koju imaju komunikacijski posrednici vezano za gluhe i gluhoslijepe osobe i pružanje asistencije prema njima, ali isto tako i videći pratitelji koji pružaju asistenciju prema osobama sa oštećenjem vida s obzirom da su i oni obuhvaćeni ovim prijedlogom zakona, a svakako da i asistenciju koju oni pružaju prema tim osobama smo dužni spomenuti kako bi mogli dakle i tu informaciju i prema njima prenijeti i što ovaj prijedlog zakona donosi. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, dakle uz osobne asistente, usluga osobne asistencije podrazumijeva dakle i podršku gluhim i gluhoslijepim osobama kroz tumače odnosno prevoditelje hrvatskog znakovnog jezika, a za podršku slijepim osobama dakle uslugu osobne asistencije pružat će dakle videći pratitelji. Te tri, te tri djelatnosti dakle obuhvaćene su uslugom osobne asistencije. Oni već postoje, oni su također dakle i tumači i videći pratitelji financirani kroz Europski socijalni fond i također kao i osobne asistente i njih želimo zaposliti u ovih 688 ustanova na način da zaista teritorijalno bude pokrivena podrška na području cijele Hrvatske. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Zahvaljujem se. Poštovani ministre, i sami ste svjesni dakle da za ostvarenje prava na osobnu asistenciju bit će nužno prema vašim procjenama utrostručiti broj osobnih asistenata. Sada znamo da ih ima premalo, ima ih premalo jer se radi o izuzetno nesigurnom zanimanju, radi se o zanimanju koje nije u potpunosti regulirano i gdje ljudi zapravo vrlo često rade na pola radnog vremena za izuzetno niske naknade. Mene konkretno zanima, dakle unutar sustava kako ste predvidjeli koji će biti zapravo koeficijenti poredbeni za osobe sa asistentima, kakvu plaću mogu očekivat za, za osobne asistente, kakvu plaću mogu očekivati i hoćete li ići na model da svaki osobni asistent ima punu plaću za puno radno vrijeme kako bi osigurali atraktivnost tog zanimanja? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo. Dakle ja sam i spomenuo dakle jučer da 14 tisuća i 100 korisnika ne znači 14 tisuća i 100 osobnih asistenata s obzirom da i komunikacijski tumač i videći pratitelj dakle pokriva puno širi širi broj dakle korisnika te usluge i samim time dakle nije ekvivalent. Upravo zbog toga što nekima će trebati od korisnika dakle puno radno vrijeme nekima pola radnog vremena, nekima i manje dakle od pola radnog vremena. Mi ne možemo očekivati da će dakle svaki osobni asistent imati puno radno vrijeme iako je zbog proširenja obuhvata korisnika sa 4 tisuće na 14 u onim sredinama gdje dosad ima dakle osoba s invaliditetom, a nisu koristili uslugu osobnog asistenta omogućimo da osobnim asistentima zaista u velikoj većini dakle da imaju puno radno vrijeme. Spomenuo sam ide se na povećanje satnice, a koeficijente i sve ovo dakle moraju ugovarat …/Upadica: Hvala vam./… sa poslodavcima. Novost je da to bude trajan posao, a ne kao dosad …/Upadica: Hvala lijepa./… dakle projektno financiran, ograničen vremenski. izvolite. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovani ministre usluga osobne asistencije se od 2006. godine financira projektno, dakle kroz programe različitih udruga osoba s invaliditetom i financira se iz različitih izvora, od Europskog socijalnog fonda, igara na sreću, Državnog proračuna itd. Ono što smatram da je važno naglasiti ovim zakonom ćemo osigurati trajno zakonsko pravo na osobnog asistenta, a ne više samo kao dakle mogućnost koja ovisi zapravo o usluzi neke udruge na terenu. I ono što je važno naglasiti ovim zakonom ćemo osigurati prijelaz sa projektnog na institucionalno financiranje i kao što je razvidno negdje do 2026. financiranje isključivo iz Državnog proračuna što znači da država preuzima skrb o ranjivim skupinama i tu je vidljiva sustavna skrb ove Vlade o ranjivim skupinama ne samo kroz povišenje Hvala lijepa. Izvolite odgovor. ova usluga kako bi zaista danas sve osobe s invaliditetom mogle dočekati da to ne bude mogućnost nego da to bude zakonsko pravo, a onda dakle sve ostale situacije koje budemo u primjeni ovog zakona mogli pratiti i intervenirati naravno da očekujemo da onda ide samo na poboljšanje. Nitko više neće ovo pravo moći ukinuti, niti će moći smanjiti obuhvat korisnika, niti će moći smanjiti dakle satnicu osobnih asistenata. **Grmoja, Nikola (MOST)** Hvala. Poštovani ministre, dakle Članak 58. stavak 2. Ustava RH znači tu je propisano da skrb država posvećuje zaštiti osoba s invaliditetom i njihovo uključivanje u društveni život. Dakle, većina korisnika znači osoba s invaliditetom, dakle korisnika osobne asistencije ima pravo na uslugu u trajanju od 4 sata dnevno, a pravo na osobnu asistenciju od 8 ili više sati dnevno novim zakonom ostvaruju osobe dakle koje zadovoljavaju skalu od 0 do 20 prema ovom Barthelovom indeksu. Dakle, mi osobama potpune nepokretljivosti dajemo pravo na asistenta od 8 sati. To je njima potrebno za zadovoljenje nekakvih osnovnih životnih potreba, a ne da bi se oni mogli uključiti u društveni život što je stavak Ustava RH, pa evo kada govorite o tome koliko je Vlada dala, to i premijer voli govoriti koliko je Vlada dala da shvatimo u kakvom su položaju te osobe s tako velikim …/Upadica: Hvala vam./… poteškoćama. Dakle, ova Vlada kada govori o svem što smo u sustavu socijalne skrbi i za osobe za invaliditetom činili, činili upravo zato poštujući dakle Ustav osiguravajući dodatna sredstva i u zdravstvenoj skrbi i u sustavu socijalne skrbi i u sustavu odgoja i obrazovanja kroz razvijanje dakle usluge pomoćnik u nastavi i kroz uslugu kroz programe Zaželi, Pomoć u kući dakle za starije, nemoćne i osobe s invaliditetom da ne bismo i to dakle zaboravili gdje tu uslugu pruža preko 15 tisuća dakle pomoćnika pružajući uslugu Pomoć u kući upravo kroz program Zaželi. Upravo želeći omogućiti da onima koji dosad nisu zastupniče Grmoja imali nikakvu mogućnost i pravo razvijamo i uslugu odmor od skrbi, dakle za roditelje djece s teškoćama i koji brinu neovisno o tome kakav status imaju. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo predsjedniče sabora. Uvaženi ministre sa suradnicima, dosad se u usluge osobnih asistenata financiralo projektima dok se novim zakonom zamjenjuju ti pojedinačni projekti. Zanima me jeste li predvidjeli model financiranja usluge asistenta u ovoj tekućoj godini do stupanja na snagu novog zakona kako se financiranje asistenata do stupanja ovog zakona ne bi dovelo u pitanje, a sami asistenti ostali u zrakopraznom prostoru. Hvala lijepa. Marin (HDZ)** Kao i u svom projektom financiranju iz ovog ministarstva naravno da smo to predvidjeli i naravno da će ta usluga biti osigurana dok dakle zakon ne stupi na snagu. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem. Poštovani ministre kako namjeravate povećati zapošljavanje osoba s invaliditetom kao jedan od preduvjeta izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom i zašto u ovom zakonu nisu uključeni i radni asistenti budući da su uključeni pomoćnici u nastavi pa da imamo jedno cjelovito rješenje za osobnu asistenciju, a s obzirom da imamo i predviđena sredstva pri Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite Dakle, zapošljavanje osoba s invaliditetom je zaista jedna opsežna tema koja bi zahtijevala dakle i posebnu točku. Ja ću podsjetiti da je u ovo doba prošle godine bilo negdje oko 11 tisuća osoba s invaliditetom koji su bili zaposleni na hrvatskom tržištu rada, da je danas ta brojka dakle nešto veća od 15 da se kvartalno dakle povećava broj zaštitnih integrativnih radionica. Imali smo priliku nedavno svjedočiti i otvorenju iz vašeg kraja u Velikoj jedne takve radionice koja također zapošljava koji koriste sredstva iz Državnog proračuna putem dakle Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Mi ćemo naravno s time nastaviti, a s obzirom da ZOSI i razvija uslugu radnog asistenta to će biti sasvim sigurno, dakle kad se i ta usluga definira i razvije bit predmet ovog zakona. Hvala lijepo predsjedniče. Uvaženi ministre zakonom o kojem danas raspravljamo naravno da je to dobar temelj za poboljšanje i proširenje ove usluge. Za uslugu osobne asistencije do sada se izdvajalo 150 milijuna kuna. Nakon stupanja na snagu ovog zakona izdvojit će se 155 milijuna ali eura. Uslugu je do sada koristilo 4070 korisnika. Nakon stupanja na snagu ovog zakona predviđa se oko 14000 korisnika. Obzirom da se broj korisnika povećava, da će usluga biti dostupnija u svim krajevima Republike Hrvatske do sada su udruge bile pružatelji ovih usluga, pa molim vas još jednom da ponovite tko će sve biti mogući pružatelj ove usluge nakon stupanja na snagu ovoga zakona. **Jandroković, Gordan milijuna eura bit će predviđena pozicija u državnom proračunu za usluge osobne asistencije po ovom prijedlogu zakona koji je vama danas na stolu. S obzirom na sve ove novine koje sam i jučer najavio i koji će ući, dakle do drugog čitanja mi očekujemo da fiskalni učinak, odnosno stavka u proračunu u 2024. godini kad bude puna godina primjene zakona bude i veća 164 milijuna eura, a s obzirom dakle da upravo želeći razvijati i ponuditi ovu uslugu odmor od skrbi predvidjeli smo kroz Europski socijalni fond i dodatnih 10 milijuna eura upravo, roditelje njegovatelje i roditelje djece s teškoćama. A ovo što se tiče, dakle pružatelja socijalnih usluga ponavljam dakle i naše ustanove socijalne skrbi, centri za pružanje usluga u zajednici, vjerske zajednice i postojeće … …/upadica predsjednik: Hvala vam./… … udruge i domovi koji imaju ugovor sa ministarstvom. **Jandroković, Gordan lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani ministre, mislim da nije sporno da trebamo pružiti podršku najugroženijim skupinama, mislim da nije sporno da trebamo napraviti takav zakon, da zakon trebamo usvojiti. Vidjet ćemo uz koliko će to biti primjedaba i koliko će biti sa vaše strane to usvojeno tih primjedaba. No, ono što mene interesira to je onaj drugi korak, a to je faza provođenja. Rekli ste da zakon stupa na snagu tako i piše od 1.7. ove godine i imamo problem sa brojem asistenata koji će biti nakon toga potrebni da pruže uslugu asistencije. Rekli ste i sami to nije sad ona razlika između 4000 i 14000, to će biti nešto manje, ali opet imamo jedan broj koji trebamo školovati, obrazovati, pripremiti za asistenturu. E sad, jeste li imali međuresornu suradnju sa ministarstvom drugim, jeste li pripremili obuke, jeste li pripremili tečajeve koje trebaju obaviti da bi mogli svi stupiti na radno mjesto sa 1.7. …/Govornik se ne Marin (HDZ)** Hvala lijepo kolega Pavić. Pa ja sam već o ovome o čemu ste vi sada postavili pitanje već nekoliko puta javno obrazlagali. Dakle, ova Vlada pilotirajući program Zaželi, dakle gdje smo zaposliti nešto više od 15000 dugotrajno nezapošljivih žena kroz program Pomoć u kući, uvrstila u taj program da svi ti koji koji dobiju priliku i posao moraju proći, dakle i dodatnu edukaciju. Jedno od najučestalijih zanimanja koji se kroz takvo projektno financiranje nudio jest prekvalifikacija za njegovatelja. Ponovit ću da je program Zaželi namijenjen, dakle i starijim osobama, ali i osobama sa invaliditetom. Na taj način htjeli smo da razvijajući ovaj program Zaželi stvorimo

Isto tako kao što je i do sada činila sve za one naše građane koji su u najvećoj potrebi pokazala koliko je osjetljiva na te građane i povećanjem roditeljskih naknada i povećanjem za doplatak za njegu i pomoć i povećanjem osobnih invalidnina sada i ovo pitanje uređujemo kroz zakonski okvir što je bitno jer se utvrđuju uvjeti za pružanje pojedinih usluga, ali isto tako se osigurava i održivost. Ono što vas želim pitati, jer naglasili ste da ste prihvatili preko 400 primjedbi. Na koji način ste donosili ovaj zakon čini mi se da ste puno razgovarali upravo sa onima na koje će se zakon odnositi u primjeni, pa vas molim da nam još jednom kažete tko je sve sudjelovao kroz radnu skupinu, a i kroz razgovore u donošenju ovog zakona. **Jandroković, Pa evo mada sam to već, dakle u nekoliko odgovora iskomentirao. Dakle, predstavnici radne skupine bili su zaista one osobe koje se ovom tematikom pružanja usluge osoba sa invaliditetom, osobne asistencije, boravka, čitavog niza socijalnih usluga bave godinama. oni su bili dio te radne skupine i predstavnici Saveza udruga osoba sa invaliditetom, drugih pojedinačnih udruga. Ovaj zakon temeljito smo u nekoliko navrata raspravili i da pravobraniteljicom za osobe sa invaliditetom na temu ovoga zakona. Dakle, ovaj tu tim, dakle od državnih tajnica Pletikose i Mađerić, naše savjetnice Zvjezdane Bogdanović i ravnateljice uprave Marije Barilić su kucale na vrata,

Zahvaljujem predsjedavajući. Uvaženi ministre Ana Alapić sa statusom roditelja njegovatelja živi u kućanstvu sa svojom majkom i po ovom zakonu njen sin nema pravo na osobnog asistenta. Ali njezina majka ima slomljeni kuk i ne može još pomoći u brizi oko sina, niti zamijeniti ni na koji način, čak ni djelomično osobnog asistenta. Ana Alapić ne spava duže od jednoga sata noću, po noću u kontinuitetu zbog konstantne brige o sinu i takav je njezin život. Ovaj primjer sam vam dala zato da bih vam ponovila javno poznatu poruku, molbu, zahtjev roditelja njegovatelja da se svim korisnicima koji imaju roditelje njegovatelje omogući pravo na osobnog asistenta i to kako djeca, djeci s teškoćama tako i osobama sa invaliditetom.

ova formulacija da imaju pravo na osobnog asistenta oni korisnici koji žive u dvočlanom kućanstvu, a čiji su roditelji njegovatelji preformulirali dakle i u samohrane roditelje i jedno roditeljske obitelji upravo po primjeru ovog primjera koji ste rekli, dakle mi razumijemo i nećemo zaista učinit ništa kroz ovaj zakon da bismo nekome naštetili, da bismo nekome oduzeli pravo nego da bismo prepoznavanjem specifičnih situacija, vi znate za jedan takav primjer,

Hvala lijepa predsjedniče sabora. Poštovani ministre, pa smatram da upravo zbog svega što ste izrekli i zbog ovog prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji zaslužujete i čestitke, zaslužujete i pohvale i vi i svi vaši suradnici i ovi koji su danas ovdje i svi one koje mi ne vidimo upravo radi toga što je i ovaj zakon i zakone koje ste naveli i koje pripremate zapravo su okrenuti i usmjereni prije svega prema korisnicima, međutim evo uključivost i zapravo vaša empatija se pokazuje upravo u ovoj stavci koja se tiče roditelja njegovatelja u mogućnosti, u povećanoj mogućnosti korištenja osobnog asistenta, ali evo rijetko spomenute inovativne usluge koja će se pružati, a to je „Odmor od skrbi“ koji će dodatno roditeljima njegovateljima omogućiti korištenja vremena samo za sebe. Hvala lijepo. Marin (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Šimić, dakle mi predlažući ovaj zakon ne mislimo da smo riješili sve probleme, upravo zbog toga dakle želimo i doraditi do drugog čitanja Zakon o osobnim asistentima, želimo što prije u sabor poslati izmjene Zakona o socijalnoj skrbi, želimo vama na klupe dostaviti Zakon o inkluzivnom dodatku koji se tiče dakle osoba s invaliditetom, želimo prezentirati razvoj socijalnih usluga koristeći sredstva iz Europskog socijalnog fonda i želimo nastaviti dakle trošiti sredstva za proces deinstitucionalizacije, prevencije institucionalizacije i transformacije ustanova socijalne skrbi koji se najviše dakle tiču najranjivijih dakle djece i osoba s invaliditetom kako bismo zaista proširili broj usluga na području cijele RH. suverenisti)** Poštovani ministre, evo smatramo da je ovim stvarno napravljen prijedlogom zakona određen iskorak u domeni osobne asistencije, posebice što se povećava potencijalni broj korisnika znači na nekih 14 tisuća po vašim procjenama, međutim tu će se očigledno stvoriti jedan veliki problem, a to je, pogotovo u ovim pasivnijim krajevima gdje nema dovoljno stanovnika, gdje ćete naći sve te potencijalne osobne asistente bez obzira na povećanje satnice od 51% i mislim da će dobar dio ipak ovih potencijalnih korisnika ipak bit zakinut upravo zbog razloga što tržište rada nema ponuđeno dovoljnih osobnih asistenata, ipak se radi o osobama koje moraju imati završen bar neki tečaj ili bar za njegovatelja? I još jedno pitanje, koji će bit omjer financiranja cjelokupnog ovog iznosa od 150 milijuna eura iz državnog proračuna, a koji postotak iz Europskog socijalnog fonda? Marin (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Pavliček, ponovit ću odgovor koji sam već ranije uputio. Upravo zbog tih pasivnijih krajeva, upravo zbog ovoga što ste rekli, što smo mi prepoznali taj problem da ima čitav, čitav niz dijelova Hrvatske koji nisu pokriveni uslugom osobne asistencije. Mi smo razvijajući uslugu „Zaželi“ koju su upravo najviše prijavitelji dakle male općine, manji gradove, udruge, Crveni križevi, Caritasi, dakle koji su onda razvijali uslugu pomoći u kući upravo za starije osobe s invaliditetom, paralelno zapošljavajući i davajući priliku nekome da radi rekli dajte se i dodatno educirajte, osnažite se za tržište rada, najveći broj dakle tih koji su radili kroz program „Zaželi“ odnosno te dakle žene su išle na tečaj za njegovatelja i tu vidimo potencijal da kroz stvaranje stalnih radnih mjesta osobnog asistenta oni pronađu svoje sigurno radno mjesto. Hvala. Sada će replicirati kolega Begonja, izvolite. **Begonja, Josip (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani ministre, uvodno kao i kolege želim pohvaliti vaš rad ministarstva u cjelini, naravno i Vladu što su se odlučili na izradu ovog prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji da se na jedan cjeloviti način ovo pitanje regulira. Vi ste već kazali i brojke govore sve, dosada smo imali preko 4 tisuće korisnika usluga osobne asistencije, to je bilo financirano kroz projektno financiranje udruga iz izvora Europskog socijalnog fonda i dijela prihoda od igara na sreću godišnje cca. 20 milijuna eura. Oko 173 udruge su pružale ove usluge osobne asistencije dosada, oko 2,5 tisuće osoba je bilo zaposleno u vidu asistenata ili prevoditelja za gluhe i nagluhe. Novim zakonom, ovim zakonom će preko 14 tisuća korisnika usluge biti obuhvaćeno, preko 155 milijuna eura godišnje će biti osigurano za njihovo financiranje, a uskoro će se preći sa projektnog financiranja na institucionalno financiranje. Mene zanima koliki će obuhvat novih udruga ili ustanova biti ovim zakonom…/Upadica predsjednik: Hvala vam/…koji će moć pružati …/Govornik Da odgovorim i prethodno zastupniku Pavličeku, mada je izašao van, ali ostat će u zapisniku, dakle kroz Europski socijalni fond mi smo predvidjeli za financiranje usluge osobne asistencije 102 milijuna eura za ovo sedmogodišnje razdoblje, dok za pomoćnike u nastavi 130 milijuna eura. Zastupniku Begonji, dakle više nego jasno da mi od ovih 173 udruge koje su dosada pružale projektno financiranje usluge osobne asistencije sada omogućavamo dakle u svakoj županiji kroz decentraliziranih 45 domova za starije i nemoćne, kroz 70 ustanova kojima je osnivač Ministarstvo rada, kroz čitav niz dakle centara za pružanje pomoći u kući, centra dakle za pružanje usluga u zajednici, vjerskih zajednica i onih dakle i domova i udruga koji imaju potpisan ugovor sa ministarstvom njih gotovo 300

Negdje su sad brojke otprilike 2 tisuće 292 osobna asistenta znači 1 na 1 korisnika. Što se tiče tumača prevoditelja trenutno ih je 99 znači nekih 11 korisnika i 1 tumač prevoditelj i za videće pratitelj otprilike 10 naprema naprema 1. Međutim, kakve su vaše projekcije s obzirom na ove brojke koje predviđate. Dakle, u kojem roku će se educirati ti novi pružatelji usluga. Naime, potrebna je standardizacija zanimanja i određena edukacija za stjecanje kvalifikacije, dakle ne može bilo tko pružati uslugu mi je. Izvolite odgovor. Hvala lijepo. Dakle, mi smo jasno rekli da je trenutno zaposleno 2 tisuće 292 osobna asistenta, da je zaposleno 99 tumača ili prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika koji pružaju uslugu za tisuću 82 korisnika te 68 videćih pratitelja dakle za 676 korisnika. Najveće povećanje koje mi dakle očekujemo od ovih 4 tisuće i 70 do 14 tisuća i 100 je dakle za potrebe dakle usluge osobne asistencije. Dakle, ne u tolikoj dakle mjeri i dakle tumača i videćih pratitelja. Naravno da u suradnji sa udrugama koje provode osobnu asistenciju, ponovio sam još jedanput dakle da predstavljamo zakon, da dogovaramo na koji način ubrzati nekakve procese, a isto tako za dakle potrebe izdavanja dakle rješenja koje će izdavati Hrvatski zavod za socijalni rad …/Upadica: Hvala vam./… smo odradili već Dragana (SDSS)** Zahvaljujem. Poštovani gospodine ministre, jedna od osobnih asistentica sa kojom sam imala priliku razgovarati rekla mi je i opisala je svoj posao, ona kaže zaključila je da je njen posao psihički i fizički zahtjeva, ali potplaćen i u javnosti nedovoljno vidljiv. Nije na odmet da nam ponovite na koji način ćete ovim zakonskim prijedlogom učiniti ovo zanimanje atraktivnijima. Izvolite odgovor koju smo rekli sa 54 kune ide na 82,5 kune odnosno 11 eura. Ako uzmemo prosječni broj sati dakle 176 sati mjesečno onda je vidljivo da će za jednog asistenta ministarstvo pružatelju platiti dakle preko 15 tisuća kuna bruto i na taj način dakle vidimo mogućnost da pružatelji socijalnih usluga od kojih nisu samo dakle udruge nego i ustanove u vlasništvu ili čiji su osnivački republika, županija i jedinice lokalne samouprave omogućiti dakle pod broj jedan bolje plaćeni posao, dakle veću satnicu osobnom asistentu i naravno trajni oblik zapošljavanja ne projektno, ne vremenski određeno nego sa rješenjem Hrvatskog zavoda za socijalni rad trajno. **Jandroković, Gordan Poštovani gospodine ministre, prije 2 godine točno 11.7.'21. godine vaš prethodnik ministar Aladrović je došao u parlament sa Nacionalnim planom za socijalnu zaštitu najugroženijih stanovnika RH i tad nam iznio podatak da se radi o 17, 16 tisuća takvih obitelji i planirano je naknada od 800 kuna mjesečno. Godinu dana kasnije u ovome parlamentu sam postavio pitanje ministru radi čega je svega 25%, svega 4 tisuće obitelji ostvarilo to pravo na što mi je on odgovorio da su oni stavili na mrežne stranice ministarstva taj zakon i pravo i da je njihova ingerencija dalje završila. Vi ste danas odgovorili zastupniku Sačiću da vi nemate registar svih osoba koje će moći koristiti ovaj zakon, kako ćete vi provesti zakon. Marin (HDZ)** Uvaženi zastupniče Vrkljan, mislim da vi niste razumjeli dakle moj odgovor zastupniku Sačiću. Zastupnik Sačić pitao je dakle koliko će korisnika ostvariti pravo na uslugu osobne asistencije i naveo dakle na koje populacije dakle misli oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo. Dakle, mi smo poštujući Konvenciju UN-a rekli da će i ti ljudi koji se zateknu u RH ukoliko imaju potrebe, osobe su s invaliditetom dakle najtežih oblika oštećenja imati pravo na uslugu osobne asistencije. Ova brojka od 14

**Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče, poštovani ministre. Ovaj zakon zaista donosi nešto novo, a to je predvidivost i količinu usluga koje osobe s invaliditetom mogu ostvarit. Ono što ste vi napomenuli, a potrebno je još jedanput istaknuti da je kroz financiranje, kroz projekte nije bilo moguće niti povećavati broj korisnika, niti povećavati plaće asistentima, niti osigurati zapravo ravnomjernu regionalnu dostupnost tih usluga, a isto tako nije bilo moguće da te osobe s invaliditetom imaju stvarno i kontinuirano korištenje. Upravo na ovaj način kada se to ugrađuje u zakon to je on što kad kažu kolege nešto ćemo donijeti, ne, ovo će se ugrađivati u proračun svake godine to je ono što je sada važno. Marin (HDZ)** Nadam se da će biti i ta će HS prepoznati što čini po pitanju prava osoba s invaliditetom i da ćete vi doprinijet da zakon kako smo i naumili stupi na snagu s 1.7. Krivec, Ivana (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče HS-a. Poštovani ministre. Činjenica je da će ovim prijedlogom zakona koji je prošao javno savjetovanje, koji je došao u saborsku raspravu u prvom čitanju u obliku koji je pred nama mnoge osobe s invaliditetom koje trenutno imaju njegovatelje prema zakonskom prijedlogu o kojem govorimo ostati bez mogućnosti osobne asistencije. Upravo ta činjenica svi dobro znamo digla je na noge niz udruga, vi ste jučer rekli da će se to mijenjati. Naime, rekli ste da ćete to mijenjati između dva čitanja ovoga zakona, da li ministre to onda znači da ćete vi u čl. 12. odustati od alineje 4. koja kaže „čiji roditelji ili drugi član obitelji imaju priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebe“, da ne citiram članak do kraja, da li već sada u prvom čitanju ovdje pred hrvatskom Parlamentom odustajete od toga? To je bitno za našu daljnju raspravu. **Jandroković, ja ću još jedanput ponoviti od sadašnjih 4.070 korisnika 570 osoba koristi usluge osobne asistencije čiji roditelji imaju status roditelja njegovatelja i rekli smo da su iznimke i naveli smo sve iznimke koje su sad u zakonu i koje će biti do drugog čitanja da ćemo obuhvatiti minimalno 2.000 osoba osoba sa invaliditetom čiji roditelji imaju status roditelja njegovatelja. Trenutno u Hrvatskoj vam je iznad 21 godine kada osobe s invaliditetom završavaju program školovanja ukoliko su uključeni,

**Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani ministre, čuli smo usluge osobne asistencije od 2006.g. kontinuirano se financiraju kroz programe i projekte udruga osobe s invaliditetom, kako dolazim iz Šibensko-kninske županije želim istaknuti rad Udruge osobe s invaliditetom „Sveti Barolomej“ iz Knina koji od 2016. financiran za 10 projekata u vrijednosti gotovo 704.000 eura. dijelom RH godišnje se izdvaja gotovo 12 milijuna eura za tu namjenu. Danas slušamo kritike o o bešćutnosti i neosjetljivosti i Vlade i ministarstva i naše stranke pa bi bilo još jedanput čuti da li se u narednom periodu predviđa manje korisnika, manje godišnjih sredstava za tu namjenu ili više i to kolko puta više nego što smo imali to do sad? **Jandroković, Hvala lijepo. Ponovit ću još jedanput, dakle mi definitivno proširujemo obuhvat korisnika usluga osobne asistencije. Više od 10.000 nije imalo pravo na osobnog asistenta kroz projektno financiranje, mi taj broj proširujemo. Novce više u proračunu neću spominjati. Dakle, proširujemo uslugu i za one koji ih do sad niti su ih mogli imati, niti su imali pružatelja socijalne usluge niti je za njih itko mogao osigurati europske novce i pružiti uslugu osobnog asistenta. I naravno da će se ta stavka trajno povećati sa 150 milijuna kuna do sad na 156, a najavio sam i puno više, dakle da smo osigurali sredstva za odmor od skrbi, da nastavljamo dalje sa projektom deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije i kroz Europski fond za regionalni razvoj i …/Upadica predsjednik: Hvala Kolegice RAukar Gamulim molim vas malo tiše. Idemo dalje, sada je na redu kolegica Opačak Bilić izvolite. Pardon, prije nego što vama dam riječ samo da pozdravimo učenike i učenice Hotelijersko-turističke i ugostiteljske škole iz Zadra.

Poštovani ministre, dakle uvjeti za priznavanje i prava na uslugu utvrđuju se prema propisima o vještačenju i naravno prema metodologijama vještačenja se utvrđuje i status osoba s invaliditetom i stupanj invalidnosti. Nažalost, znajući način rada koji smo često imali priliku vidjeti u radu vještaka, naravno mislim na neujednačene kriterije i različite klasifikacije iste dijagnoze od vještačenja do vještačenja, pitam vas koju garanciju osobe koje ostvaruju pravo na osobnog asistenta mogu imati znajući zapravo za ove neujednačene kriterije vještaka? Pitam vas ovo iz razloga jer se može dogoditi i postoji velika vjerovatnost da će osoba ostvariti pravo na osobnog asistenta pa ga na osnovu idućeg vještačenja izgubite, dakle koliku sigurnost usluge Izvolite odgovor. **Piletić, Marin (HDZ)** Uvažena zastupnice Opačak Bilić, dakle u tom pogledu dakle naravno da ne možemo nikome dakle garantirati ukoliko dođe do promijenjenih okolnosti, ali to će utvrditi dakle vještaci Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, svjesni i dugotrajnosti postupka i ovoga što ste vi rekli, mi ćemo sasvim sigurno ići i u izmjene dakle tih zakonskih propisa gdje želimo da neka prava koja su trajna, dakle to onda naravno i vještaci prepoznaju, a ne da dakle za neke stupnjeve i vrste oštećenja koji nažalost se ne mogu promijeniti, da te osobe s invaliditetom idu učestalo na vještačenje i u tom smislu dakle želimo napraviti iskorak. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem predsjedniče HS-a, evo koristim priliku da pozdravim učenice i učenike i profesore iz Zadra, s obzirom da i ja dolazim iz te izborne baze, dobrodošli, pitanje, s obzirom da se ovaj Zakon nije mijenjao od 2006. g. i mnoge su Vlade to mogle napraviti, međutim, nisu to uradile i imate, evo, moji podršku na odvažnosti da izradite novi, kvalitetniji i bolji zakon i vjerujem da ćemo danas skupiti svi glave i ponuditi kvalitetne prijedloge da bi zakon bio još bolji i još kvalitetniji do drugog čitanja. Ja imam 2 pitanja za vas. Prvo pitanje, osobni asistenti u nastavi, s obzirom da se oni plaćaju iz europskih socijalnih fondova, iz državnog proračuna, od 2026. to neće biti moguće, to je jedno i drugo, na koji način će se riješiti status njihov u školi s obzirom da oni .../Govornici govore Dakle osobni asistenti u nastavi ili kako smo ih prepoznali ovdje u Zakonu o osobnoj asistenciji, pomoćnici u nastavi, dakle želimo da imaju zakonsko utemeljenje kroz jedan zakonski propis svi koji pružaju usluge djeci s teškoćama i osobe s invaliditetom i na ovo vaše pitanje, dakle odgovor će sasvim sigurno dati dakle propisi za koje je nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja, oni su ovdje prepoznati i imaju zakonski temelj. Mi smo predvidjeli, naravno, 130 milijuna eura kroz Europski socijalni fond, ali kao što ni ovih 102 milijuna eura za osobne asistente neće bit dovoljno za cijelo sedmogodišnje razdoblje, tako sasvim sigurno neće biti dovoljnih ni ovih 130 milijuna eura za pomoćnike u nastavi. Ostatak naravno, kao i u ovom Zakonu, za osobne asistente ide iz državnog proračuna. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam lijepa. Pozdrav učenicama i učenicima. Poštovani g. ministre, čl. 37, sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge. Malo ću citirati, ukoliko su prihodi korisnika usluge osobne asistencije, itd., itd., viši od prosječne neto plaće, itd., itd., onda je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene, no ukoliko su njegovi prihodi dvostruko više od prosječne neto plaće, itd., itd., onda participira odnosno sudjeluju u plaćanju cijene usluge u iznosu od 2%. Osobno smatram da je ovo poprilično onako čudno. 1 odnosno 2%, to nije nikakva participacija pa stvarno predlažem da se taj članak u potpunosti ukine. Ne vidim kako možete doprinijeti provođenju cijelog ovog Zakona koji treba 155 milijuna eura sa 1 postom i to poprilično malog broja korisnika ove usluge. Hvala vam na odgovoru. **Jandroković, Dakle dijelom bi se čak mogao i s vama, zastupniče Dretar, složiti, međutim, donoseći dakle ovaj Zakon, mi se moramo usklađivati sa temeljnim zakonskim propisom, tj. Zakon o socijalnoj skrbi gdje se dakle za usluge participira. I za uslugu smještaja i za čitav, dakle niz usluga, mi smo upravo zato ne želeći osobe s invaliditetom financijski opteretiti rekli da svi oni čiji prihodi mjesečno od plaće prelaze prosječnu neto plaću isplaćenu u prošloj godini koja iznosi 7878 kuna moraju platiti 1% ili u prijevodu 10 centi po satu. Svi oni koji imaju dvostruko veća primanja od prosječne neto plaće isplaćene u prošloj godini, 2% odnosno 20 centi, ne ulazeći pritom prihodi kućanstva, imovinski cenzus i sve ostale dakle naknade koje oni kao osobe s invaliditetom imaju pravo i primati. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Kolega Šašlin, izvolite. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala g. predsjedniče, poštovani kolega, odnosno ministre. U svojem izlaganju vrlo precizno i vrlo jasno ste doista obrazložili sve ove izmjene i po meni ono što je najvažnija izmjena, a to je da ova usluga osobne asistencije praktički postaje zakonsko pravo i na taj način se drastično mijenjaju u pozitivnom smislu i prava korisnika, ali isto tako i prava i obveze da pružatelja, Ono što po meni možda nije dovoljno naglašeno, a to je obrazložiti potrebito još možda obrazložiti način na koji će se reflektirati ove izmjene zakona za korisnike koji žive u ruralnom prostoru, koji žive u malim sredinama, gdje je upravo do sada bilo najteže na neki način organizirati kvalitetnu skrb, odnosno

koje su pružale usluge osobne asistencije, ali imaju ustanove, imaju domove, domove za djecu i mlade, imaju dakle centre za pružanje usluga u zajednici, centri za pružanje pomoći u kući, imate dakle vjerske zajednice koji će sada, sasvim sigurno dakle moći zapošljavati osobne asistente i samim time, dakle u svom kraju, u svom području i pružiti uslugu osobne asistencije s obzirom da dosad dakle, nisu to mogli, nije bilo. I ponovit ću još jedanput, upravo je razvijanje programa Zaželi koji se provodi uglavnom dakle u manjim sredinama, kao prevencija institucionalizacije, već 7 godina dakle jačaju ti ljudi koji su se prekvalificirali za njegovatelja, koji su stekli radno iskustvo, stekli povjerenje svojih korisnika i sasvim sigurno mogu bit potencijalno pružatelji usluge osobne asistencije. da je povećana otprilike 14.000 koji će imati pravo na osobnu asistenciju odnosno osobnog asistenta što nemamo tu što dodati to možemo samo pohvaliti i reći da je u redu. Budući da je ovo prvi put zakona do sad smo imali financiranje iz različitih projekata, mene zanima da li ste vi u ministarstvu radili realnu projekciju koliko će to osobnih asistenata trebat? Dakle, evidentno neće ih trebat 14.000 to je apsolutno jasno jer će jedan moći omogućiti više korisnika, ali me zanima da li ste radili projekcije koliko će ih stvarno trebati? Tu ima i niz pravilnika koje treba donijeti gdje oni moraju da tako kažem određeno licenciranje možda proći, pa me zanima da li imate projekciju, da li znate i da li znate u kojem vremenu će biti pripremljeni recimo osobni asistenti koji će moći raditi taj posao? Hvala lijepa. **Jandroković, Hvala lijepo. Naravno da imamo projekciju, to sam čak i komunicirao nekoliko puta javno s obzirom da mi trenutno danas imamo i tumača videćih pratitelja i osobnih asistenata negdje nešto više od 2.500 dakle mi očekujemo da bi se broj svih koji će pružati uslugu osobne asistencije mogao povećati do negdje 7.000 negdje 7.000 pružatelja usluga odnosno osobnih asistenata. Rezultat je to naravno dakle svih ovih parametara prava i satnice koji iz zakona po sadašnjem modelu proizlaze. Dakle, broj korisnika, satnica

Evo otočna Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Bračkih pupoljaka“ s otoka Brača pridružuje se i pridružila se ovim 230 udruga koje su okupljene u savez i koje mi kažu jučer isto tako da pozdravljaju benefite koji će upravo donijeti ovaj Zakon o osobnim osobnim asistentima, o povećanju broja asistenta, od njihovog ulaska u sustav i napora da se usluga proširi u ruralnim područjima, a posebno na našim otocima. Isto tako zahvaljujemo vam i na omogućavanju da otok Brač postane prvi hrvatski otok čiji će najmlađi stanovnici koji imaju teškoće u razvoju neće trebat ić na kopno nego će tu uslugu dobivati upravo zahvaljujući ministarstvu na otoku Braču. Jasno ste komunicirali upravo da je ovo godina socijalne reforme i da će se … Ja ću reć ne zahvaljujući ministarstvu nego zahvaljujući energiji, trudu i entuzijazmu „Bračkih pupoljaka“ i stotine drugih udruga koji razvijaju usluge u sustavu socijalne skrbi od osobne asistencije od savjetovanja, od boravka, od terapijskih programa dakle upravo zbog njih postoje ova sredstva i dobra volja da tu razinu financiranja dignemo značajno više i da uz ova državna sredstva nastavimo sa procesom prevencije institucionalizacije upravo kroz ovakve udruge koji zaista čine sve da njihova djeca i osobe s invaliditetom na njihovom području imaju i kvalitetan život, ali i dostupne socijalne usluge. Kolega Zekanović izvolite. jednu najgoru, najgori pokušaj manipulacije jednom osjetljivom skupinom, radi se o majkama i djeci koji imaju iznimno veliki problem, i ja moram reć s ove pozicije da ih treba biti sram zauvijek što su to napravili. S druge strane primijetit ću da ipak je retorika o današnjoj raspravi kad ih se suoči sa ljagom koju su bacili na oporbu malo promijenila, da ovom zakonu za koji znaju i oni da je dobar zakon kao i onaj zakon koji je u pripremi za odgojitelje vide da je to dobro i jednostavno polako reteriraju, šute. Ali ta jedna povijesna ljaga koju su bacili na oporbu ostat će i ja ću vam s ovog mjesta uvijek napominjati da ste se ponašali krajnje morbidno. **Jandroković,

Da nije bilo roditelja njegovatelja i njihove djece, da se nisu pojavili ovdje, da se nisu borili

Ja nisam shvatio da je to kolega Zekanović rekao roditeljima odgojiteljima odnosno njegovateljima nego je to rekao kolegama zastupnicima to je bila politička rasprava, možete se s tim složiti ili ne složiti, on to ima pravo reći. A vi ste prekršili poslovnik jel ste replicirali tako da vi dobivate opomenu. Idemo dalje, izvolite odgovor ministre. **Piletić, Marin (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Ja bih samo iskoristio trenutak i rekao da upravo na sastancima i sa udrugama koje okupljaju roditelje njegovatelje smo mi jasno komunicirali još prošle godine da ćemo izmjenom Zakona o socijalnoj skrbi regulirati njihov status nakon smrti djeteta. To nije nikakvo instant rješenje nakon prijedloga zastupnice Mrak Taritaš nego je bilo jasno definirano obećanje koje sam ja udrugama dao i koje smo jasno iskomunicirali da nećemo vezati i da nije primjerno uz naknadu dakle političara nego da želimo osigurati dostojanstveno razdoblje nakon teškog trenutka u kojem se ti roditelji nalaze. **Jandroković, Gordan Hvala vam poštovani predsjedniče. Poštovani ministre Piletiću, ja držim da je donošenje ovog zakona koji je pred nama jako velik i značajan iskorak, ali isto tako i reformski iskorak budući da je to potpuno novi zakon u hrvatskom zakonodavstvu koji je pretpostavljen prije svega izbornim programom HDZ-a iz 2020. a nastavno na to i programom Vlade RH u mandatnom razdoblju između '20. i '24. godine, a sve u svrhu poboljšanja socijalne sigurnosti najranjivijih skupina. Ono što ovom prilikom moram podsjetiti jest činjenica, neoboriva činjenica da je Vlada SDP-a u mandatnom razdoblju između '11. o '15. godine svake godine otvarala

izvolite. **Barbarić, Nevenko (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani ministre što mislite zbog čega niz negativnih reakcija na ovaj zakon u raspravi čije prvo poluvrijeme traje već nekoliko dana na zakon koji omogućava trajna prava višestruko, omogućava višestruko uvećanje broja korisnika i višestruka sredstva. Čini mi se kad sam o ovakvoj osjetljivoj temi raspravljali sa pozicije što osobno ili s pozicije na kojoj smo bivali činimo za najranjivije u društvu da bi u najmanju ruku rasprava bila korektnija. Mislite li da će ovakvo zakonsko rješenje približiti RH standardima EU u skrbi o najranjivijim skupinama društva? Pozdravljam vašu spremnost na prihvaćanje i raspravu i o ovakvom zakonskom rješenju u cilju unapređenja istog. Vas zamoljavam da u procesu praćenja

naših partnera u EU želimo dakle donijeti ovaj zakon, želimo dakle omogućiti da zaista puno veći broj osoba s invaliditetom dobije pravo na uslugu osobnog asistenta, ali želimo osnažiti i oni dakle koji će raditi kao osobni asistenti, rekao sam već nekoliko puta u ovoj raspravi višestruki su učinci ovog zakona i po pitanju dakle osoba s invaliditetom, po pitanju članova njihovih obitelji bez obzira na status, ali isto tako i na osobe koji će provoditi uslugu osobne asistencije kao i onih ustanova i organizacija koji će tu uslugu omogućavati. **Karlić, Mladen (HDZ)** Hvala predsjedniče. Poštovani ministre i uvažene suradnice, pa evo kad govorimo o invalidnim osobama mislim da bi bilo dobro da svako od nas bar na pola sata sjedne u invalidska kolica pa da vidi s kojim se sve poteškoćama, preprekama susreću invalidne osobe u svom svakodnevnom životu, a posebno oni koji su najteže invalidne osobe kao što je ovdje primjer ovog prijedloga zakona gdje je cilj i svrha osobne asistencije da se osigura pomoć i podrška najtežim invalidima da bi ih se nekako dovelo u aktivnosti koje bi bile nekako normalne, što više samostalnosti i uključenosti u zajednicu. Možda zbog upravo zbog tog što se ovim prijedlogom zakona povećava broj osobnih asistenata možda bi bilo još jedanput naglasiti tko to sve može pružiti uslugu osobne asistencije i koja bi stručna preporuka odnosno sprema trebala biti tih osoba koje će biti asistenti. Hvala. Hvala lijepo. Pa mislim da sam na ovo pitanje dakle zastupniče Karlić već odgovorio. 173 pružatelja trenutno danas, u budućnosti nakon stupanja na snagu zakona njih 688, ne samo organizacije civilnog društva, nego i ustanove. Vrlo je važna uloga naših djelatnika socijalnih radnika i psihologa u Hrvatskom zavodu za socijalni rad koji će zajedno sa korisničkom zajednicom, dakle predstavnicima osoba sa invaliditetom na najbolji mogući način izravno poznavajući dakle sve obiteljske okolnosti, imajući u dakle sve oblike dakle i vrste oštećenja dakle tih osoba s invaliditetom donositi najbolja moguća rješenja i omogućiti im naravno kvalitetnije uključivanje u život i rad zajednice. **Jandroković, Zahvaljujem se predsjedniče. Poštovani ministre 45 sam po redu za postavljanje pitanje i vi ste u svom uvodnom izlaganju i kroz odgovore kolegama zastupnicama odgovorili u biti cijeloj hrvatskoj zainteresiranoj javnosti što sve novi zakon dobra donosi osobama sa invaliditetom. Također slušamo od jutros i kako oporba neuspješno probaje naći zamjerke ovome zakonu sve kako bi našla razloga da ne glasuje za ovaj zakon, na tom tragu je i moje pitanje za vas. Kako možete komentirati da ova ista oporba je u rujnu prošle godine prilikom izmjena Zakona o socijalnoj skrbi, hitnih izmjena kojim su se značajno povećala prava za roditelje i njegovatelje glasala protiv,

Mogu komentirati uvaženi zastupniče Brkan na sve komentare dakle više je evidentno da se ova Vlada neće umoriti od poboljšanja statusa osoba s invaliditetom. Kolegice Šimunić, izvolite. u korist najranjivijih i to upravo uvažavajući njihove prijedloge. Pa tako jedan od prijedloga odnosi se na Članak 17. koji se odnosi na uvjete za osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja. Stavak 1. je nejasan, nerazumljiv i prekompliciran te stvara nedoumice, primjerice tko će biti ovlaštena te od koga provoditi program osposobljavanja osobnih asistenata, koji će biti sadržaj tog programa, koliko će taj program trajati, tko će plaćati troškove pohađanja tog programa. Stoga se predlaže da izmjena članka na način da osobni asistent može biti svaka punoljetna i potpuno poslovno i zdravstveno sposobna osoba. Propisivanje bilo kakvih uvjeta vezanih za formalno obrazovanje značajno reducira odnosno umanjuje krug potencijalnih osobnih asistenata …/Upadica:

da nismo čekali da nas vi upozorite na ovih 1.283 komentara nego da smo vas upravo s onima koji su komentirali zakon kroz javno savjetovanje nakon što je odgovoreno na sve komentare, nakon što je gotovo 500 komentara prihvaćeno u cijelosti ili potpunosti proveden još jedan cijeli niz konzultacija svih onih dakle koji su zainteresirani za ovaj zakon, koji će i sutra i nakon donošenja zakona, a i sad pružaju usluge osobne asistencije. Kolega Habijan, izvolite. te osobe dakle imaju pravo na život u zajednici. Ono što mene zanima je Članak 4. alineja 13. ovog prijedloga zakona i definicija prihoda koji zapravo govori i definira što su prihodi, govori novčana sredstva dakle po osnovi rada, mirovine, primitka iz imovine itd. i kaže il neki drugi način. E sad me zanima kada smo govorili ovdje i o prijedlogu Zakona o inkluzivnom dodatku dakle da li će taj inkluzivni dodatak zapravo biti dio prihoda odnosno ovih novčanih sredstava ili ne odnosno da li možda ima potrebe da se ova točka 14. odnosno ispričavam se točka 13. jasnije definira da to neće ulaziti čisto radi osoba koje će biti korisnici i primat dakle inkluzivni dodatak. Hvala lijepo. **Jandroković, uvaženi zastupniče Habijan, dakle mislim da sam već to za sabornicom, ovdje u sabornici spomenuo, dakle svi oni prihodi na temelju dakle invaliditeta neće ući dakle u prihod korisnika usluge osobne asistencije kada dakle budemo vrednovali tko treba platiti tih 1 odnosno 2% usluga osobne asistencije. Dakle, ono sve što se može koristiti kao pravo i osoba sa invaliditetom od osobne invalidnine, doplatak za pomoć i njegu, uvećan dječji doplatak, naknadu do zaposlenja ne ulazi u prihod osoba s invaliditetom. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi ministre nažalost u užoj obitelji imam, imamo teško bolesno dijete s teškoćama u razvoju, isto tako i roditelja njegovatelja koja skrbi o djetetu 100% invalidu i kroz sve ovo vrijeme i razdoblje u kojem je to dijete živi da ne kažem zajedno s nama znamo situaciju i poznajemo još ono vrijeme kad nisu bila nikakva prava kad čak ni roditelj nije mogao ostvariti dodatna 3 dana za godišnji odmor, a onda znamo i ovo vrijeme i razdoblje u kojem živimo kad su počela određena prava od ostvarenja statusa roditelja njegovatelja od određenih prava, od određenih financijskih pomoći.

Kolegice Zmaić isteklo je već 8 sekundi. Izvolite odgovor. **Piletić, **Balić, Marijana (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, Zakon o osobnoj asistenciji koji je danas predstavljen je nastavak cjelovite reforme sustava socijalne skrbi čiji cilj je stvoriti učinkovit, transparentan i pravedan sustav socijalne skrbi koji prije svega u fokus stavlja krajnje korisnike. Njime smo kao što, njime se kao što smo i čuli po prvi puta u RH uspostavlja normativni okvir usluge osobne asistencije koja postaje socijalna usluga kojom se osigurava pomoć osobi sa invaliditetom. Kako bi usluga osobne asistencije koju pruža osobni asistent, videći pratitelji i komunkacijski posrednik bila prilagođena individualnim potrebama korisnika osniva se komisija za procjenu potrebe korisnika same usluge, pa u tom kontekstu možete li mi molim vas više reći nešto o toj komisiji odnosno na koji način će se propisati njen rad i tko će birati članove iste. Zahvaljujem. Dakle, mi smo predvidjeli zakonskim rješenjem da komisija ima 3 člana od toga dakle 2 člana su naši djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad iz čijih redova bi se birao u povjerenstvo odnosno u komisiju jedan socijalni radnik, jedan psiholog, treći član bi bio dakle predstavnik korisničke skupine. Dakle, ovisno o tome koja se usluga, koja satnica, koja vrsta oštećenja, kojoj korisničkoj skupini sam korisnik pripada. Iz dakle takvih udruga, iz takvih organizacija i korisničkih skupina bi bili onda sami članovi da svoje vlastito iskustvo spoznaju dakle uvrste u rješenje onda koje će biti doneseno na temelju dakle zaključka ta tri člana. I naravno da će kompletan proces biti usko odrađen dakle i sa korisnikom ili zakonskim zastupnikom članova obitelji kako bi se zaista sagledali svi elementi. **Jandroković, Gordan Hvala. Poštovani ministre u nizu replika već ste mi odgovorili ustvari na ono što sam htjela pitati, ali evo dopustite mi da iskoristim svoje pravo da čestitam vama, vašim ovdje nazočnim suradnicama i svima onima koji su radili na ovom zakonu zato jer napokon razgovaramo i raspravljamo o Zakonu o osobnoj asistenciji, a to je trebalo biti prije puno, puno godina. Razgovarala sam s članovima udruga koji okupljaju osobe s invaliditetom i koje su koristile sredstva iz EU projekata za osobnu asistenciju, konkretnije za videćeg pratitelja i njihov vijek, komentar napokon imamo zakon, dosada je to bila mogućnost, ali sada je to stvarno zakonsko pravo i bez obzira da li su dakle udruga prijavila ili ne to će se koristiti, znači pokrivenost za sve. Drago mi je i da ste spomenuli i Zakon o inkluzivnom dodatku

ja također. Kolegice Vukovac, izvolite. prošle jeseni kod upisa u srednju školu jedna majka iz Primorsko-goranske županije koja ima sinčića koji je dijete s invaliditetom, dakle radi se o potpuno slijepoj osobi je naišla na problem jer je dobila pravo na osobnog asistenta za srednju školu, međutim uskraćeno joj je pravo za njegovu glazbenu školu, dijete je inače nadareno i paralelno pohađa i glazbenu školu, dakle obratila se institucijama, svi su je odbili s obrazloženjem da takvo pravo u zakonu ne prostoji. Možete li nam sada reći i potvrditi da ćemo ovim donošenjem zakona i njegovom primjenom u budućnosti izbjeći takve situacije

u nastavi jest sastavni dio ovoga zakona, ali da će dakle pojedinosti po pitanju ostvarivanja prava na pomoćnika u nastavi pravilnikom propisati ministar znanosti i obrazovanja i u svakom slučaju dakle ovakve situacije želimo definitivno izbjeći i bit će to tema sasvim sigurno dakle naših razgovora sa resornim ministarstvom kada zajedno krenemo dakle i i u predstavljanje pravilnika i ovih koji se tiču osobnih asistenata, ali i onih koji se tiču pomoćnika u nastavi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem ministru Piletiću, 47 replika, vrlo iscrpno, mislim da ste uspjeli objasniti sve što je bitno, molim vas vratite se sada na svoje mjesto, a mi ćemo nastaviti dalje s radom. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Poštovana kolegica Sabljar-Dračevac, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, uvaženi ministre i suradnici, uvažene kolegice i kolege. U raspravi članovi odbora pohvalili su donošenje ovog zakonskog okvira kojim će se urediti područje osobne asistencije, što je od velikog značenja za osobe s invaliditetom. Važno je za njegovu primjenu, naglasila je predsjednica odbora, potrebu provedbe kontinuirane edukacije na području svih županija i to prije početka primjene zakona, a kako bi se osigurala njegova ujednačena provedba u svim županijama, pogotovo edukaciju stručnih djelatnika koji izdaju rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije u jedinicama područne regionalne samouprave odnosno Grada Zagreba. podnošenje, donošenje svih pravilnika vezanih uz zakon do 1. srpnja 2023. odnosno do njegovog stupanja na snagu kako bi bilo, znači zakon sveobuhvatno mogao se pokrenuti i omogućiti njegova kompletna konzumacija. Također predlaže i dopunu Registra osoba s invaliditetom u kojoj bi se trebala ažurirati evidencija o ostvarenim pravima i povlasticama osoba s invaliditetom, pozdravlja povećanje cijena rada osobnih asistenata, međutim smatra da bi još trebalo poraditi na mjerilima za njezino određivanje s obzirom na to da postoje asistenti koji odrađuju manju satnicu. Mišljenja je da bi trebalo razmisliti i o definiciji osobne asistencije koju je predložila pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. Članovi odbora pohvalili su povećanje opsega usluge osobne asistencije koju će moći koristiti 14.098 osoba s invaliditetom, međutim mišljenja su da svakako treba povećati satnicu, pogotovo roditeljima njegovateljima čl. 32. st. 4. zakona. se, zakonom se omogućuje da roditelji njegovatelji imaju pravo samo na 22 sata mjesečno ovih usluga, s tim u vezi pitaju se također da li će u ovako kratkom periodu uspjeti educirati potreban broj pružatelja usluga. Zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je u svom izlaganju ponovila da pojedine primjedbe iznesene u e-savjetovanju nisu prihvaćene. Tako smatra da je potrebno osobama koje imaju veći stupanj invaliditeta i koji imaju Barthel indeks od 0 do 5, dakle potpuna nepokretnost obje ruke i obje noge, omogućiti potporu osobnog asistenta u većem satu od maksimalno 352 sata mjesečno, a prema individualnoj procijeni potrebe. Smatraju da je potrebno povećati broj sati osobne asistencije za osobe sa mentalnim i intelektualnim teškoćama i mišljenja je da je potrebno formirati jedinstvenu cijenu usluge za sve pružatelje usluge neovisno jesu li u mreži pružatelja usluge ili ne odnosno je li RH osniva, osnivač pružatelja. Tijekom rasprave članica odbora izrazila je svoje mišljenje da u prijedlog Zakona o osobnoj asistenciji svako tre…, svakako treba unijeti i definirati pravo na potporu osobnog asistenta i studentima s invaliditetom. Predstavnica predlagatelja istaknula je da je za provedbu ovog Zakona potrebno u državnom proračunu RH osigurati 155 155 852 802 eura na godišnjoj razini. Nakon provedene rasprave, članovi odbora, većinom su glasova, 8 za, 2 suzdržana odlučili odlučili predložiti HS-u na usvajanje sljedeći zaključak: Prihvaća se prijedlog Zakona o osobnoj asistenciji. Hvala vam. Sada ću otvoriti raspravu. Pri na redu je Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, govorit će poštovani kolega Klasić, izvolite. Poštovani predsjedniče HS-a, uvaženi ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Iako je ovaj Prijedlog zakona izazvao brojne kontroverze i prijepore, smatramo da je on trenutačno predstavlja najkvalitetnije dugotrajno rješenje postojećih problema, a sam podatak da je od 1283 primjedbe podnesenih tijekom javnog savjetovanja predlagatelj prihvatio više od njih 49, upućuje na to da je resorno ministarstvo otvoreno za sve konstruktivne prijedloge i da je spremno dodatno raditi na eventualno spornim ili nedovoljno definiranim prijedlozima.

tako i kriterij za odobravanje te usluge. Sada je prvi put u proteklih godina, u proteklih gotovo 20 godina pred nama prijedlog zakona kojim se opsežno uređuje to područje, uključujući što veći broj problema osoba s invaliditetom, sveobuhvatan je i uključiv te se sa njim također, po prvi put u RH uspostavlja normativni okvir pružanja usluge osobne asistencije koja postaje socijalna usluga, što je sigurno dobro i pohvalno sa stajališta, povećava i Prema Izvješću o osobama s invaliditetom HZJZ-a iz rujna 2022. g. na dan 1. rujna 2022. g. registrirano je 624 019 osoba s invaliditetom, broj osoba sa određenim invaliditetom ne, nadrealno je velik i obuhvaća gotovo svakog 6. stanovnika RH, ali je srećom, uglavnom riječ o osobama s manjim invaliditetom kojima nije usluga osobnog asistenta. Međutim, sam broj osoba s invaliditetom upućuje na to da se ovaj Zakon odnosi i utječe na znatan dio naših sugrađana, kao i njihove potrebe. Cilj zakona nesumnjivo je kvalitetnija skrb za osobe s invaliditetom i njime će se nedvojbeno pomoći upravo najranjivijim pripadnicima našeg društva. HSLS od zakona o osobnoj asistenciji očekuje transparentnost u pogledu uvjeta ostvarivanja prava te osiguravanja optimalnog broja sati usluge osobne asistencije u skladu sa potrebama osoba s invaliditetom s obzirom na stupanj i vrstu invaliditeta, kao i preostalu funkcionalnu sposobnost osobe sa invaliditetom. Od zakona također, očekujemo jasno definiranje uvjeta za priznavanje prava na uslugu, među kojima su težina invaliditeta odnosno oštećenje funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja te utvrđen status osoba s invaliditetom u skladu sa zakonom koji se uređuje Registar osoba s invaliditetom kako bi se suštinska svrha ovog Zakon jasno, a time i pravedno uredila. Budući da se plaća asistenta nije povećala od 2006. g., tj. od početka projekta osobnog asistenta, smatramo pozitivnim povećanje i korekciju preniskih cijena njihovog rada te dodatno uređenje potrebnog financiranja kao i osiguravanja održivosti usluge osobne asistencije dugoročno u RH. Usluge osobne asistencije koje će od sad moći koristiti 14098 osoba s invaliditetom i to u opsegu od 44 do 352 sati mjesečno, kao i omogućavanje korištenja te usluge i korisnicima čiji roditelji imaju status roditelja njegovatelja također, smatramo iskorakom u ispostavljanju kvalitetnije skrbi za osobe sa invaliditetom, čime će se zasigurno pomoći upravo najranjivijima u našem društvu. Zaključno, HSLS podržava donošenje Zakona o osobnoj asistenciji jer on je neophodan za osiguravanje i održivosti usluge osobne asistencije s obzirom na to da takva vrsta usluge dosad nije nijednom propisom bila adekvatno uređena niti definirana. Konačno, ovim zakonom povoljno će se utjecati na osobe s invaliditetom, omogućit će im se veći stupanj životne neovisnosti, jednakosti šansi i uključenosti u zajednicu. Nadam se da će i ova moja rasprava poslužiti doprinosu protiv lakoće donošenja olakih sudova u javnom prostoru bez realno i objektivnog razmatranja ciljeva i namjera pojedinih zakona, često sa populističkim stajalištem. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Nada Murganić, izvolite. Doista stupanj razvijenosti svakog društva ogleda se u otme koliko se brine za svoje ranjive i najranjivije društvene skupine jer društvo je cjelina i mi svi zajedno možemo uopće krenuti naprijed onom brzinom kojom se kreću naše najranjivije osobe i stoga je ovaj Zakon od presudne važnosti, a od presudne je važnosti zato što ono pravo koje je nama samorazumljivo konačno kroz zakon utvrđuje, a time i omogućuje osobama s invaliditetom, a to je pravo sudjelovanja u društvu. Doslovce, pravom biti član tog istog društva, a ne stajati na njegovoj margini ili izvan njega. Kada govorimo o osobama s invaliditetom, nisam sigurna da znamo, s obzirom na polemike koje je ova rasprava izazvala u javnosti i kroz raspravu o prethodnom zakonu je sada ovome, koliko je njihov položaj doista težak. Stoga ću danas reći nešto i o njemu, reći ću nešto o našim konkretnim preporukama kako urediti ovaj zakon, ali i o samim ranjivim društvenim skupinama. Prije svega kada govorimo o pravima osoba s invaliditetom moramo biti svjesni da je prema izvješćama pravobraniteljice za osobe s invaliditetom tek 1/3 njezinih preporuka usvojena u potpunosti. Ako to usporedimo s preporukama pravobraniteljice za ravnopravnost spolova vidimo da je ovaj broj znatno manji. Da neke preporuke je teško usvojiti. Međutim, to ne znači da je ovaj iskorak koji pružamo dovoljan. 1/3 je doista malo. I u tom smislu mi se ne možemo smatrati naprednim društvom. Pa tu ću istaknuti ono što me doista smeta. Kada započinjemo razgovor o ovom zakonu ili kada započinjemo razgovor o osobama s invaliditetom mi se pozivamo na neke međunarodne konvencije kao da su međunarodne konvencije te koje su nas uvjetovale da se brinemo za osobe sa invaliditetom i to ne brinemo u smislu milostinje nego im omogućimo njihova osnovna, Ustavom zajamčena prava. Pa ne radi se to zbog tih konvencija nego se radi zbog toga što smo suverena i samosvjesna država i što je to nešto na što smo samim time obvezani, a nešto na što nas trebaju prisiljavati međunarodni dokumenti. Ne skrivajmo se između međunarodnih dokumenata koje ne poštujemo u dovoljnoj mjeri nego budimo svjesni da je ovo prvenstveno naša obveza i tako se i ponašajmo. Kratko ću se osvrnut na krivi smjer kojim je krenula ova rasprava u Hrvatskom saboru. Naravno da sam mišljenja koje dijeli i većina saborskih zastupnika da istupe kolege Zekanovića treba ignorirati. Međutim, jedno je kad napada nas, a drugo je kada napada ranjive društvene skupine u ovom slučaju osobe s invaliditetom. Zašto to ističem? Zato što je njegova uporaba riječi morbidno u kontekstu osoba s invaliditetom jedan pokazatelj nedovoljnog senzibiliteta za osobe s invaliditetom koje ovdje potpuno pogrešno i dramatično izražen. Ali time iskazuje jednu čestu predrasudu s kojom se susreću osobe s invaliditetom, a to je da kada gledamo njih mi prvenstveno mislimo o tome kako to na naš pogled utječe, a ne o njihovu položaju i kroz njihov položaj, pa nama to nije drago gledati. I sama sam u jednom periodu život volontirala radeći s osobama s Downovim sindromom i vidjela sam taj pogled kada bi šetali gradom. I zato nije nevažno ono što je kolega Zekanović rekao u Hrvatskom saboru. I zato to treba unatoč tome što je to njegova retorika koja je često ispod svake razine u ovom slučaju posebno osuditi. Kada govorimo o osobama s invaliditetom nije bitno kako na nas utječe njihov invaliditet nego je bitna njihova pozicija iz koje ovaj predmet treba promatrati i raditi na poboljšanju njihovih prava. A na tom tragu vrlo ću konkretno reći nešto o njihovom položaju. Na primjeru mladića u dobi od 16 godina koji boluje od Downovog sindroma, koji ima pritom i složenu prirođenu srčanu grešku s komorbiditetima i koji je trajno oslobođen pohađanja škole zbog narušenog zdravstvenog stanja dok majka radi uz prijatelje i rodbinu on ima osigurano čuvanje, a nema pravo na osobnog asistenta jer je maloljetna osoba. Da vam ne kažem da je riječ o jednom izrazito raspoloženom i mirnom mladiću čiji roditelji ne mogu pronaći nekoga niti da ga 2 sata prošeće na moru uz obalu, a kamoli da govorimo o tome da si mogu omogućiti uslugu osobnog asistenta. I na tom primjeru, koliko on dobiva od države? Od socijalne skrbi dobiva osobnu invalidninu 232,26 eura mjesečno, uvećani dječji doplatak iznosi 110,36 eura mjesečno, a njegove stvarne potrebe od usluge osobnog asistenta, patronažnog rada iznose 1.580 eura mjesečno pri čemu u tom izračunu nisu specijalistički pregledi i kontrolne obrade koje su u rasponu od 40 eura do 200 eura, a za neke i drugi ciklusi pretraga plus troškovi prijevoza jer nisu svi te sreće da žive blizu onih usluga koje im trebaju kada imaju u svom kućanstvu osobu s invaliditetom. Dakle, ono što od države dobiva osoba s invaliditetom je 5 puta manje od njezinih stvarnih potreba. I to je ključna informacija koju trebamo imati u vidu kada govorimo o osobama s invaliditetom. Gdje naći osobne asistente? To je ključno pitanje. Ne omogućiti tek zakonski okvir nego omogućiti njegovu realizaciju u praksi. U tom smislu mi predlažemo za uključivanje kompetentnih osoba za posao osobnih asistenata uz opis edukacije i radnog staža u radnu knjižicu. Da to budu, ovisno naravno prije svega o zdravstvenom statusu osobe s invaliditetom oni koji imaju završeno obrazovanje zdravstvenog usmjerenja, fizioterapeut, radni terapeut, logoped, koji imaju završeno obrazovanje odgojno obrazovnog usmjerenja, učitelj razredne nastave, odgojitelji, edukacijski rehabilitatori, socijalni pedagozi, kineziterapeuti. Naravno pitanje da li postoji beneficirani radni staž za osobe, za osobne asistente ili veći koeficijent uz izračun rada 6 sunčanih sati, a ne da se računa 8 sunčanih sati. Potrebna im je dodatna edukacija iz područja psihologije, zdravstvene njege, edukacijske rehabilitacije minimalno 20 sati uz supervizije. Ono što je također izuzetno vrijedno je iskoristi dostupne resurse u obiteljskim centrima kojih ima u svakoj županiji te u Zagrebačkoj županiji i Grad Zagreb koji su izvrsno umreženi sa ostalim ustanovama u drugim sustavima. Imaju izvrsne timove i multidisciplinarni pristup svakom korisniku od …/Govornica se ne razumijem/… naravno da mi ovdje stojimo uz one prijedloge koji traže da se Članak 32. stavak 4. zakona gdje roditelji njegovatelji imaj pravo na samo 22 sata mjesečno proširi i da dobiju veći broj sati. Zašto? Zato što ne želimo i roditelje pacijente. Znate li vi koliko je zahtjevno njegovati osobu s invaliditetom pogotovo osobu sa invaliditetom u najvišim kategorijama 24 sata dnevno. Znate li da roditelji takve djece koji su i sami bolesni ne mogu otići na operacije jer nemaju kome ostaviti tu djecu na čuvanje. I znate što su oni rekli na to? Slušajte što da vam kažem, trajem dok trajem. Dakle, mi nemamo ovdje samo osobe sa invaliditetom, mi nemamo samo ovdje osobne asistente nego imamo i te iste roditelje-njegovatelje koji na žalost jer ih sustav dovoljno ne štiti traju dok traju i to je ono o čemu trebamo razmišljati. Prije svega uz osiguranje kvalitetnijeg statusa s obzirom na broj sati osobnih asistenata, proširenje usluge osobnog asistenta i mogućnosti obavljanja posla na sve one kojih ima na Zavodu za zapošljavanje, a koji to mogu raditi uz dodatnu edukaciju sukladno svojoj struci. Omogućavanje većeg broja sati roditeljima njegovateljima ovaj problem treba rješavati cjelovito. Ovaj zakon je dobar iskorak, može biti i bolji. ministar Piletić održati svoje obećanje i o pravilnicima koji ga doista uređuju u praksi raspravljati na resornim saborskim odborima to bi bio nevjerojatan demokratski iskorak gdje bismo zajedno donosili bolja rješenja na korist osoba sa invaliditetom. I ja ću ga za tu njegovu riječ držati i na nju ću ga stalno podsjećati. Mi smo ovdje u svrhu cjelovitijeg rješavanja dali i sami nove zakonske izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama da se polovica radnog vremena omogući i skrbnicima, srodnicima koji žive u istom kućanstvu djeteta koji ima poteškoće u razvoju.

Oprostite vi se ne držite Poslovnika. Budite barem pristojni onda kad već kršite Poslovnik. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovana zastupnica Martina Vlašić-Iljkić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovane kolegice, poštovani kolege, ministre sa suradnicima Zakon o osobnoj asistenciji je dugo očekivani zakon budući se osobna asistencija u Republici Hrvatskoj provodi od 2000. godine putem projektnih aktivnosti od 2006. godine što nije bila dovoljno dostupna i adekvatna mjera jer se radi o aktivnostima koje su bile financirane na određeno vrijeme, te nije bilo dovoljno pokriveno na onim područjima na kojima nema udruga, odnosno socijalnih usluga. Na žalost, s obzirom na prijedlog koji je ispred nas, a s pravom se pitamo da li je ministarstvo sposobno izraditi prijedlog dostojan uvažavanja osoba sa invaliditetom i izjednačavanja mogućnosti s ciljem što neovisnijeg življenja. Društvo je jako onoliko koliko se brine o svojim najugroženijim članovima na uključivi način. Sada na žalost umjesto da imamo zakonodavni okvir koji će propisati sve moguće situacije i najavljujemo i nove projektne aktivnosti i odmor od skrbi, a propuštamo cjelovito zakonsko rješavanje svih poteškoća. Ono što nam se u zadnje vrijeme događa sa zakonima iz područja socijalne skrbi je da svaki novi propis korisnike na žalost vraća korak unatrag i umjesto podizanja kvalitete života štetne odredbe uznemiruju već mjesecima najranjivije u društvu, a krive odredbe mogu ostaviti dalekosežne posljedice za živote građana. S obzirom na veliki broj primjedbi 1283 neshvatljiva je opaska ministarstva da se radi o velikom broju istovjetnih primjedbi. To samo potvrđuje veliko nezadovoljstvo istim odredbama zakona i tim više ministarstvo treba uvažiti što više i i ono nešto na što veliki broj relevantne javnosti upozorava. Prezentira nam se kontinuirano brojka koliko će osoba ostvariti pravo na osobnog asistenta što pozdravljamo naravno, ali nitko ne spominje koliko će osoba sa najtežim stupnjem invaliditeta izgubiti to pravo. Iako se potencijalno radi o 14098 novih korisnika pravobraniteljica u svojim izvješćima kontinuirano govori o gotovo 30000 osoba sa invaliditetom sa utvrđenim četvrtim stupnjem oštećenja funkcionalnih sposobnosti koji su potencijalni korisnici usluge osobnog asistenta i drugih pomoćnika radi ostvarivanja mogućnosti za što neovisniji život izvan institucije. Prema podacima u Republici Hrvatskoj imamo gotovo 6000 roditelja njegovatelja i njegovatelja. Treba ostaviti i dalje mogućnost onima koji je imaju asistenta, da ga i nadalje imaju. Danas smo čuli da se radi to od 570 broju roditelja njegovatelja ili njegovatelja i njihovo pravo ne smije biti ovim zakonskim prijedlogom ukinuto. Najvažnije načelo koje se mora uvažavati prilikom donošenja odluke je načelo individualnosti u priznavanju usluga korisnicima. Pravo na osobnu asistenciju nemaju osobe koje imaju roditelje njegovatelje ili njegovatelje osim u slučaju ukoliko se radi o o dvočlanom kućanstvu ili su u kućanstvu dvije ili više osoba sa invaliditetom i to može ostvariti najviše 22 sata mjesečno usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent. Status roditelja njegovatelja su ostvarili roditelji ili njegovatelji koji imaju više vrsta oštećenja prema Zakonu o socijalnoj skrbi za što roditelj ili njegovatelj dobiva naknadu. No osobna asistencija je pravo koje ostvaruje osoba sa invaliditetom zbog svoje teške dijagnoze i ne slažemo se da jedno pravo pobija drugo. Iako smo čuli u raspravi da neke države, odnosno da ne postoji određeni primjer u EU da postoji i status njegovatelja ili roditelja njegovatelja i osobni asistent smatramo da je to razlog zato što razvijene zemlje imaju dostupne socijalne usluge i svakako se ima gdje uputiti osobu sa invaliditetom, dok kod nas te razvijene usluge nisu i nema se kuda uputiti osobu sa invaliditetom osim na svoja četiri zida. Novi zakon ide korak unatrag što se tiče skrbi za osobe sa invaliditetom. Radi se o degradiranju i diskriminaciji jer su u pitanju osove koje trebaju dvadeset i četiri satnu skrb i njegu, a kojem Prijedlogom zakona o osobnoj asistenciji se ograničava. Osobnu asistenciju ima veliki broj korisnika čiji su roditelji njegovatelji i njegovatelji, a ovim zakonom gotovo svi ostaju bez asistenta. S tim da ga gotovo svi imaju samo na četiri sata i to im je jedini izlazak u zajednicu, a da nije povezan sa obitelji. Za spomenuti je da su roditelji sve stariji, iscrpljeniji od svakodnevne borbe za vlastito dijete, a posebno su ugroženi samohrani roditelji, znači sva briga je na njima. Oni nemaju pravo na odmak ili odmor, jer im novi zakon to oduzima. Tražimo da se spomenuta odredba izmijeni, da korisnici koji imaju roditelje-njegovatelje ili njegovatelje imaju pravo na osobnu asistenciju koju pruža osobni asistent s obzirom na mišljenje Komisije, liste procjene i utvrđenom vještačenju. Žalosno je što na novi zakon roditelji-njegovatelji samo mole da im ostane kako je toliko o važnom iskoraku za njih. Zakonom se propisuje satnica i razvrstavaju se osobe sa invaliditetom prema satnici i po Bartelovom indeksu koji nikako nije relevantan za sve dijagnoze i sve individualne slučajeve. Na primjer netko u kolicima može priječi 50 metara kako se to u indeksu traži, a iza tih 50 m ne stoji da osobi kolicima trebaju dvije osobe da je stave u kolica i da prijeđe tih 50 metara. Na to upozoravaju brojne udruge, na to upozorava pravobraniteljica koja kaže da se razrada opsega usluga bazira na Bartelovom indeksu koji je neprikladan mjerni instrument za utvrđivanje potreba za pomoći. Zato se slažemo sa njenim prijedlogom da procjene potrebe za osobnom asistencijom treba obuhvatiti ne samo korisnikove individualne potrebe nego i okruženje, životne okolnosti sa ciljem omogućavanja života u vlastitom domu, ali i olakšavanja njegovog funkcioniranja u socijalnom, obrazovnom i radnom okruženju. Sve te odrednice treba sadržavati lista procjene potreba koja je sastavni dio ovog zakona. Propisuje se Komisija za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije. Tu dolazimo do ponovnih problema, jer poslove priznavanja i praćenja korisnika Zavod za socijalni rad, odnosno područni ured i to se sve, to je opravdana usluga zaista zahtijeva angažman stručnih radnika dok priznavanje na određene novčane pomoći treba dati u nadležnost za rješavanje drugom resoru, primjerice osobnu invalidninu i doplatak za pomoć i njegu i na taj način rasteretiti socijalne radnike tih postupaka omogućiti da rade ovakve stvarne postupke koji zahtijevaju suradni odnos sa strankama. Dakle, smatramo da Bartolov indeks nije adekvatni mjerni instrument i da je potrebno odrediti uslugu prema listi procjene koju izrađuje Komisija u suradnji sa korisnikom, roditeljem njegovateljem, zakonskim zastupnikom na temelju sveobuhvatne dokumentacije, a ne da glavna okosnica bude utvrđivanje Bartolovog indeksa. Neke osobe sa invaliditetom trebaju puno veći opseg podrške nego odnosno satnicu nego što je to navedeno u prijedlogu zakona. Definirana je participacija usluge od strane korisnika a s čim se ne slažemo, jer su roditelji ionako financijski iscrpljeni i ovo bi bilo još veći udar na ionako nizak standard pogotovo za samohrane roditelja. roditelja. Do sada nisu trebali participirati u financiranju usluge asistencije i tražimo da tako bude i nadalje. Nadalje, načela koja su trebala biti sadržana u zakonu da ih pravobraniteljica nije spomenula u javnom savjetovanju na žalost ne bi bili ni spomenuti ni u jednoj odredbi. Sad imamo jednu općenitu odredbu a smatramo da minimalno treba stajati pravo korisnika na slobodu i odlučivanje tijekom planiranja i provedbe osobne asistencije, poštivanje osobnog dostojanstva, integriteta i neovisnosti korisnika, individualno planiranje usluge i omogućavanje socijalne uključenosti korisnika u svim područjima života. Pitamo se i zašto radna asistencija nije dio Zakona o osobnoj asistenciji, iako su sredstva za tu namjenu osigurana putem Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Smatramo da je potrebno radne asistente uključiti u ovaj zakon. Isto tako kako su uključeni i pomoćnici u nastavi, pa da imamo jednu cjelovitu osobnu asistenciju propisanu na jednom mjestu. Tražimo da se propiše zakonska obveza provedbe evaluacije usvojenog zakona nakon godinu dana kako bi imali dobru analizu učinaka propisa i da li su ciljevi ostvareni prema planiranom. Potrebno je propisati i prava i obveze osobnih asistenata, te odredbe koje reguliraju odnos korisnika i osobnog asistenta što je ovdje propušteno. Budući da kontinuirano govori o financijskim sredstvima predlažemo kao dugoročnu mjeru za dobru daljnju analizu potreba osoba sa invaliditetom da se izračuna kolika je cijena invaliditeta, pa da se uvjerimo koliko sve mjere adekvatno odgovaraju potrebama osoba sa invaliditetom. Budući da se u mjesec dana neće moći dobiti sva rješenja za početak korištenja usluge kako i od strane pružatelja usluga, tako i od Zavoda za socijalni rad smatramo nužnim produžiti mogućnost financiranja postojećih usluga prema ugovorima, a ne do 31.7. kako stoji u prijedlogu kako korisnici ne bi bili zakinuti dok se ne osigura usluga prema zakonskom prijedlogu. Također, sve druge prijedloge ću u pojedinačnoj raspravi reći i tražimo da se do drugog čitanja poprave sve sporne odredbe zakonskog prijedloga kako bi ga mogli i podržati. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Davor Dretar, izvolite. Hvala vam lijepa poštovani gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege. Da, ono što je oporba rekla jest da na zakonu treba još puno, puno, puno raditi, da je u njemu previše pravilnika, a znamo i sami da je česta primjedba nas ovdje u Saboru da se određene stvari ponekad i izuzetno bitne za funkcioniranje bilo kojeg zakona rješavaju podzakonskim aktima, odnosno pravilnicima koje onda u određenom roku donosi ministar, ministrica kako to već zakon propiše. Dakle, određene stvari koje u bitnom smjeru vode funkcioniranju određenog zakona događaju se, stvaraju se i dogovaraju izvan upliva ove ovdje sabornice, a ona bi trebala biti najviše zakonodavno tijelo u Hrvatskoj. Zato pozdravljamo inicijativu poštovanog gospodina ministra Piletića da se pravilnici rasprave pred pred nadležnim odborima i nemamo se razloga barem za sada bojati da to neće biti tako. Što se samog zakona tiče ovo je podsjetit ću one koji čim oporba kaže da u zakonu nešto ne valja ciče kao djevojčica koja je vidjela miša, da je ovo prvo čitanje, pa da se naime i služi po Poslovniku da se ukaže na ono što po nečijoj perspektivi u zakonu ne valja. Pa krenimo redom, u čl. 1 koji opisuje što se sve uređuje ovim Zakonom, predlaže da se doda tekst da se, između ostaloga i reguliraju odnosi između pružatelja usluga osobne asistencije i osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja jer to u postojećem tekstu nije navedeno. U čl. 4 u definiciji pojmova treba u toč. 10 iza riječi osoba s invaliditetom, dodati riječi i dijete s teškoćama u razvoju. U istom tome čl. 4 treba brisati toč. 13 jer smatramo da je dohodovni cenzus neprihvatljiv odnosno da obvezu participacije osoba s invaliditetom u plaćanju cijene sata osobne asistencije treba ukinuti odnosno ukloniti iz ovog Prijedloga zakona. U čl. 7 koji regulira obuhvat osobne asistencije treba dodati alineju 10 koja treba glasiti i obavljanje svih ostalih poslova potrebnih u svakodnevnom životu osobe s invaliditetom i djeteta s teškoćama u razvoju. Čl. 8 koji regulira podršku tijekom odgojno-obrazovnog procesa treba u potpunosti ukloniti iz prijedloga zakona jer je posrijedi specifična materija koju treba regulirati posebnim zakonom, između ostalog i zbog toga što bi ona zbog svoje kompleksnosti normiranje putem samo jednog zakonskog članka ili tek nekoliko njih bila podnormiranja. U čl. 12 govori se o zaprekama na priznavanje prava na uslugu osobne asistencije pa tu smatramo da treba brisati dio odredbe koja zabranjuje odnosno onemogućuje stjecanje prava na osobnog asistenta osobi sa invaliditetom i djetetu s teškoćama u razvoju koje imaju roditelja njegovatelja ili pak samo njegovatelja. Svakako treba dopustiti mogućnost zajedničkog postojanja i prava na osobnu asistenciju i prava na status roditelja njegovatelja koji se temelji na odredbama Zakona o socijalnoj skrbi. Čl. 17 koji propisuju uvjete za osobnog asistenta je vrlo nejasan. Tko će biti ovlašten te od koga provoditi program osposobljavanja osobnih asistenata? Koji će biti sadržaj tog programa? Koliko će taj program trajati? Tko će plaćati troškove pohađanja tog programa? Evo prijedloga, osobni asistent može biti svaka punoljetna i potpuno poslovno i zdravstveno sposobna osoba jer osobni asistenti za korisnike usluge odnosno njegovane osobe osobe poslove za čije obavljanje nije potrebna nikakva formalna edukacija odnosno obrazovanje. Propisivanje bilo kakvih uvjeta vezanih za formalno obrazovanje značajno reducira odnosno umanjuje krug potencijalnih osobnih asistenata, za što ne postoji niti jedan opravdani razlog. Nadalje, svaka osoba sa invaliditetom odnosno dijete s poteškoćama u razvoju ima i svoje specifične osobne navike i potrebe pa se iz iskustva može vidjeti da osobni asistenti uz svoj posao u značajnoj mjeri uče u komunikaciji s korisnikom usluge, odnosno putem primanja njegovih savjeta, naloga, uputa i sugestija. St. 3 treba brisati u potpunosti, ne postoji niti jedan razuman opravdani ili suvisao razlog zbog kojeg član obitelji korisnika usluge ne bi mogao ili trebao biti i osobni asistent ukoliko to želi on i naravno, korisnik same usluge. Čl. 21 otvara pitanja na koji će način i s kojim ljudskim resursima ustanove socijalne skrbi pružati uslugu osobne asistencije. Možemo pitati zbog čega pružatelj usluge osobne asistencije mora biti pravna osoba po obliku? Zbog čega uslugu osobne asistencije ne bi mogli pružati osobni asistenti zaposleni u obrtu kao pravnom entitetu bez pravne osobnosti? U čl. 22 iz nacrta Prijedloga potpuno je nejasno koje će kriterije odnosno mjerila morati zadovoljavati pružatelj usluge osobne asistencije jer će se to kao što sam rekao u uvodu, normirati podzakonskim aktom. Nije to prihvatljivo, dragi moji. Na zakonskoj razini, ovakve stvari moraju biti normirane, a pravilnici ne mogu to rješavati jer mi o njima uvida nemamo. Kažem, možemo se nadati da ćemo kasnije na saborskim odborima nadležnima za ove teme vidjeti i čuti te pravilnike kao jednu, moramo stvarno reći i priznati, dobrodošlu novinu u radu HS-a. Čl. HS-a. Čl. 32 je neprihvatljiv. Neprihvatljivo je broj potrebnih mjesečnih sati osobne asistencije računati u tjednima. Prihvatljivo je jedino računanje u mjesecima. Recimo, evo, navodi se u ovom primjeru, mjesec veljača koja ima 744 ili 720 sati, ovisi naravno, o broju dana, a maksimalni mjesečni broj sati po ovom nacrtu je 352. Ako nastavimo računati, osoba s invaliditetom koja je 24 sata na dan ovisna o tuđoj pomoći i njezi, temeljem ovog prijedloga mogući će ostvariti maksimalno 47,21% sati osobne asistencije mjesečno, a pitanje je jasna stvar, tko će navedenim osobama s najtežim oblicima invaliditeta osobno asistirati u preostalim vremenima dana i noći. Smatra li, naravno, država odnosno predlagatelj zakona da navedene kategorije osoba pretežiti dio dana ne trebaju jesti, piti, ostvarivati osobnu higijenu, odlaziti iz kreveta u kolica ili obratno, odijevati se, upaliti televizor i sl. Dakle ovo stvarno otvara puno, puno pitanja. Što se tiče ovog čl. 37 u kojem sam tj. o kojem sam u replici i popričao s poštovanim g. ministrom, sudjelovanje korisnika u plaćanju usluge, stvarno smatramo da se, premda je g. ministar to vrlo pristojno i moramo reći, elokventno obranio i iznio rekavši da se ovako, ovakve participacije moraju staviti u zakon jer se nalaze unutar zakonskih regulativa srodnih zakona, stvarno smatramo da se čl. 37 o sudjelovanju korisnika u plaćanju usluge može mirno i bez ijednog problema ukloniti iz ovog zakonskog prijedloga. Pročitat ću još jednom st. 2 spomenutog članka ukoliko su prihodi korisnika usluge osobne asistencije viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini ovdje se u prijedlogu propisuje participacija, odnosno sudjelovanje u plaćanju cijene u iznosu od 1% cijene, a ukoliko su prihodi čak dvostruki od prosječne hrvatske plaće što je stvarno pretpostavljam vrlo, vrlo, vrlo mali broj osoba koje uopće mogu doći pod obuhvat ovog dijela zakona onda će participirati, odnosno sudjelovati u plaćanju cijene usluge sa 2%. Dakle, ponovit ću još jednom argumentaciju iz replike. U zakonu u kojem se iz državnog proračuna predviđa stotinu i pedeset i nešto milijuna eura ovaj iznos ni u kojem slučaju nije niti bitan, niti predstavlja bilo kakvu značajnu participaciju, odnosno sudjelovanje same osobe koja koristi uslugu osobne asistencije u troškovima smatram da apsolutno ne treba postojati nikakva participacija i da se naravno ona treba ukloniti i to tako da se cijeli ovaj članak 37. 37. izbriše iz zakonskog prijedloga. Ostatak naravno u pojedinačnom govoru, a onda kasnije kako ćemo se u nadi da će pročišćeni i poboljšani tekst zakona doći pred nas razvijati vidjet ćemo hoćemo li i kako djelovati amandmanima, uglavnom za sve to ima vremena. Hvala. U ime Kluba zastupnika SDSS-a govorit će poštovana zastupnica Dragana Jeckov, izvolite. Uvažena državna tajnice, kolegice i kolege dakle govorimo o zakonu koji smo zaista dugo čekali i evo zaista on spada u onu kategoriju zakona koji su jedva i dočekani. Koliko je javnost zainteresirana pokazuje i podatak od 1283 komentara upućena u javnu raspravu, a od toga je prihvaćeno 493. Na kompleksnost i osetljivost ovog zakona govori i 819 stranica materijala za raspravu. Puno je dakle zainteresiranih strana i vjerujem da su svi, da svi zapravo stremimo istom cilju, odnosno osiguranju većeg stupnja socijalne uključenosti uz prevenciju institucionalizacije. Po prvi put se uspostavlja normativni okvir osobne asistencije koja postaje socijalna usluga, a kojom se osigurava pomoć osobi sa invaliditetom u aktivnostima koje ne može vršiti sama. Ne zaboravimo da je je osobna asistencija osnovni alata za ostvarivanje jednakosti osoba sa invaliditetom i njihovo ravnopravno sudjelovanje u životu. Osobni asistent pomoći će u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i stvaranju uvjeta jednakih mogućnosti za aktivno sudjelovanje u životu zajednice bez da opterećenja i zavisnosti o članovima svoje obitelji ili prijatelja. U Republici Hrvatskoj je na dan 1.9.2022. u Registru osoba sa invaliditetom bilo registrirano 624019 osoba sa invaliditetom. Usluga osobne asistencije se od 2006. godine kontinuirano financirala kroz projekte, odnosno programe Udruga osoba sa invaliditetom. Ovakvim načinom nije bilo moguće ili je bilo ograničeno proširiti broj korisnika sukladno potrebama, osigurati regionalnu ravnomjernu pristupačnost usluzi i održivost te usluge. Nije bilo moguće ili je bilo ograničeno moguće povećati plaće pružateljima usluge kao niti uslugu osigurati kao pravo osobe sa invaliditetom po jasno definiranim uvjetima za njezino korištenje. Sada je to ovim zakonskim prijedlogom promijenjeno. Kroz navedene programe u udrugama do sad je bilo zaposleno 2292 osobna asistenta, za podršku gluhih i gluhoslijepih osoba zaposlene su 99 tumača prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika u udrugama gluhih i nagluhih i gluhoslijepih osoba, a za podršku slijepim osobama zaposleno je 68 videćih pratitelja u udrugama slijepih. Donošenje ovog zakonskog prijedloga svakako će biti iskorak, jer se očekuje obuhvat većeg broja korisnika usluga asistencije, čak do 14098. Donošenje ovog zakona iskorak je i zbog činjenice da će se od sad novac za plaćanje osobnih asistenata osigurati u državnom proračunu u iznosu od 156 milijuna eura Do sada je taj iznos bio 20 milijuna eura, znači sedam puta više u odnosu kako je bilo do sada. Dakle, novim zakonskim prijedlogom korisnik ima pravo na uslugu pod jasno definiranim uvjetima. Novim zakonskim prijedlogom proširen je broj korisnika usluga asistencije od 4070 do očekujućih 14098. Osigurana je mogućnost da usluga bude pristupačna na širokom području Republike Hrvatske i ono što je jednako važno, a to je da usluga postaje održiva i da sredstva će u cjelini biti osigurana u državnom proračunu. Važno je istaći da ovim zakonskim prijedlogom se povećava broj sati korištenja usluga s četiri najviše ili osam sati dnevno na fleksibilnu satnicu sukladno individualnim potrebama što dakle ide od 44,352 sata mjesečno odnosno od 10 do 88 sati nedeljno. usluge, ukupna cijena sta pružene usluge sa 54 na 82,8 kuna, dakle povećana je za više od 50%, plaće pružatelja. Osigurana je mogućnost znatnog povećanja plaće pružatelja. Osigurana je mogućnost da veći broj osoba sa invaliditetom čiji roditelji imaju status roditelja njegovatelja ostvare i uslugu osobnog asistenta. 988 roditelja-njegovatelja iz dvočlanih kućanstava i onih koji imaju dva člana osoba sa invaliditetom sada uslugu uz taj status koristi 570 korisnika. Dakle, osigurana mogućnost povećanja plate za osobne asistente, komunikacijske posrednike i videće pratitelje kroz povećanje ukupne cijene sata pružene usluge. Osigurana je usluga u svrhu zadovoljenja osobnih potreba na radnom mjestu i visokom obrazovanju. Osigurano je da usluge mogu pružati i studenti. Fleksibilizirat će se uvjeti za licenciranje pružatelja ovih usluga i uveden je pomoćnik u nastavi koji istina ostaje u sustavu obrazovanja. Uslugu osobne asistencije moći će pružati oni koji ispunjavaju jasno definirana mjerila prostora, opreme, potrebnih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluge. Više puta tokom današnje rasprave imali smo prilike čuti tko će to biti. To su svakako ustanove socijalne skrbi, domovi socijalne skrbi, centri za pomoć u kući, udruge, vjerske zajednice i druge pravne osobe. Nacrtom prijedloga zakona utvrđuju se uvjeti za priznavanje prava na uslugu, zapreke za priznavanje prava na uslugu, uvjeti za zapošljavanje osobnih asistenata, komunikacijskih posrednika i videćih pratitelja, te obveza njihovog obrazovanja. Inovativna je usluga odmor od skrbi prioritetno namijenjena roditeljima njegovateljima kao predah od skrbi osiguravat će se i pružati putem projektnog financiranja zašto su osigurana sredstva. Značajne su sugestije pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom i ističem da ona pozdravlja donošenje zakona, jer osigurava jednakost ne diskriminaciju i pristupačnost osoba sa invaliditetom s tim da smatra da se radi o prvom krugu uređenja ovog pitanja. Neke od njenih sugestija su prihvaćene, za neke se nadam da će biti prihvaćene jer su njene sugestije uglavnom su se odnosile da, na činjenicu da je važno da ovaj zakon bude usklađen sa načelima i pojedinim odredbama Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Ona ukazuje da ne treba u obzir uzeti samo invalidnost već cjelokupnu situaciju i životne okolnosti osobe sa invaliditetom. Korisnik treba aktivno sudjelovati u procjeni i formiranju usluge, ne biti samo objektom procjene i asistencije. Postavlja se pitanje je li rad osobnih asistenata uređen u dovoljnoj mjeri misleći na načine da li je u pitanju rad na Ugovor o djelu ili u kojem obliku, te na njihovu edukaciju. Prigovor je bio i da se asistencija odnosi samo na putovanje unutar Republike Hrvatske, ali ne i na putovanje u inozemstvo, a to koliko smo imali prilike čuti je promijenjen. I problem je što asistencija ne odnosi primjerice na kućanske poslove roditelja djece sa invaliditetom i niz drugih činjenica. Ona predlaže naime da roditelj-njegovatelj može odabrati da bude osobni asistent. Predlaže da registar pravnih i fizičkih osoba pružatelja usluga bude javno objavljen na stranicama. Do drugog čitanja imamo priliku i vremena sasvim dovoljno da razmislimo možemo li unaprediti ovaj zakonski prijedlog i ohrabruje otvorenost koju je ministar za ovom govornicom pokazao uzimajući u obzir naše replike i naše sugestije. Veoma je važno da ovaj zakonski prijedlog bude jednostavan, da bude primjenjiv, konkretan i usmjeren ka ciljanoj grupi.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

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Mi raspravljamo u ovom Saboru pred manjim ili većim brojem nas saborskih zastupnika. Naravno da je uvijek puno kad dajemo replike i onaj uvodni dio onda iza toga tokom dana se malo, malo nas je manje. Ali to uvijek govorim onima koji su tu, pa onda je to zapravo kriva poruka. Imamo različite zakone. Ja dijelim one zakone koji su zapravo nekakve tehničke norme gdje se poboljšavaju nekakve stvari i vi to dobro znate da oporba većinom za taj tip zakona uvijek glasa za jer je apsolutno svjesna toga. Ima zakona koji izazivaju prijepor gdje imamo i različite stavove i različite ideje i to ih jasno i tako artikuliramo i govorimo. Ima zakona koji nas nikad ne dijele ni po svjetonazoru, ni po tome gdje sjedimo u ovoj sabornici. Ima zakona u kojem nazivniku treba biti ljudskost i civilizacijska pitanja. Ovo je jedan od takvih zakona. I to je ono što ne treba niti dijeliti, niti na ovakve, niti onakve udruge. Ja moram priznati kad sam u ovoj sabornici čula da za jedan drugi prijedlog da postoje neke udruge koje podržavaju, a neke udruge koje ne podržavaju jedanput ispada da imamo svak svoje neke udruge. Ovaj zakon je zakon koji treba u nazivniku imati ljudskost i civilizacijsko pitanje. Ovaj zakon nije milosrđe, ovaj zakon nije suosjećanje, ovaj zakon su osnovne, zaštita osnovnog ljudskog dostojanstva i osnovnih ljudskih prava. I tako ga treba gledati i tako trebate doživjeti i našu raspravu. U našoj raspravi već su kolege prije mene ukazivale na neke odredbe članaka. Ministar kad je stao za ovu govornicu je izrekao da je već i u provom čitanju ono što smo dobili je već nešto razgovarao. Mi imamo pravobraniteljicu koja je duboko u temi. Ako nećete slušati nekog nju treba poslušati i vidjeti jer ona je duboko u temi i zna što treba napraviti. Dakle, nitko u ovog sabornici ne dvoji da mi trebamo imati Zakon o osobnoj asistenciji. Ja jednako tako nema dileme da će u zakonu sigurno biti neke stvari koje ne možete uopće vidjeti i predvidjeti nego će tražiti zapravo da dođe u stvarni život i tek onda će se moći poboljšati jer jednostavno to i je takav tip zakona. Nitko nema čarobni štapić, lupit će čarobni štapić štapić i od sutra će biti tako. Postoji dugogodišnje iskustvo, postoji iskustvo od 17 godina kad je bilo, znamo što nam je problem, ali te sve probleme treba staviti i probati ih riješiti na najbolji mogući način. Da ćete ih riješiti idealno nećete. Zato i našu raspravu treba tako i shvatiti da između prvog i drugog čitanja se zakonski prijedlog poboljšava. Ono što mi imamo uvijek problem da nastojimo u prvom čitanju ukazati na stvari čak i ukazujemo, jedan kolega prije mene je išao od odredbe do odredba pa je rekao u odredbi članka tog i tog treba riješiti to, to i to. Dakle, svako ukazuje na svoj način, ali ukazujemo i govorimo. Ja ću govoriti u ime kluba načelno i govorit ću ime kluba o nekoliko stvari. Prva stvar, zakon stupa na snagu 1. srpnja, da bi se mogao provesti treba donijeti 8 pravilnika ministarstvo, 1 pravilnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja s tim što je za pravilnik Ministarstva znanosti rok 60 dana, za ministarstvo nadležno za ovaj zakon je rok 6 mjeseci. Iza toga treba ministar u roku od 6 mjeseci donijeti 2 odluke. Jednako tako treba opće za funkcioniranje zakona imamo jedno tijelo koje se zove povjerenstvo i jedno tijelo koje se zove komisija da bi zakon uopće mogao funkcionirati. Bez toga vam zakon neće moći funkcionirati. Imat ćemo zakon koji će stupiti na snagu 1. srpnja, a ovo sve zajedno treba. Svi znamo koji smo bili u izvršnoj vlasti, svi znamo koji smo i saborski zastupnici, ministar je na jedan upit da li će pravilnici po prvo put doći, doći u sabor, on je rekao da dostavit ćemo pravilnike na saborski odbor, pa živi bili pa vidjeli. Dakle, bilo bi odlično da se dostavi na matični saborski odbor pravilnici, da se o pravilnicima može raspravljati, ali živi bili pa vidjeli. Državna tajnice dobro znate ako, ajdemo bit realni, ako vi u roku od 6 mjeseci trebate 8 pravilnika oni bi već sad trebali biti definirani, trebali bi biti napisani, moraju ići u javnu raspravu, morate imati primjedbe na njih, ako nećete s javnošću široko raspravljat barem morate raspraviti s pojedinim udrugama jer oni gledaju te pravilnike jer će pravilnicima biti definiran način na koji će se nešto odrediti i sve ostalo i barem sa pravobraniteljicom. Za to imate 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona uz pretpostavku da nešto imate to je sagledivo, ako nešto nemate nije sagledivo. Samo primjera radi, nema veze s ovim, da li se mi ovdje svi zajedno slažemo da Hrvatska treba biti energetski učinkovitija? Slažemo. Da li kad smo donijeli zakon smo afirmativno govorili o tom zakonu? Jesmo. Taj zakon isto da bi se providio moralo biti niz pravilnika. Da li danas imamo okrugle stolove i svi ukazuju ne možemo provoditi jer nemamo pravilnika? Dajte razumite, dakle pravilnik je alat svakom daje okvire, pravilnik da je alat. Ja apsolutno se slažem sa svim onim i zalažem se za nekoliko stvari. Za prvu stvar, da se jasnije treba definirati odnos pružatelja usluga, odnos dakle onaj koji je pružatelj usluge, definirano tko to sve može bit da ja ne ponavljam u odredbi članka, asistenta koji to provodi i korisnika prava. Postoje dvije stvari operativno koje su izuzetno bitne i izuzetno važne. Prva operativna stvar koja je bitna i važna je definiranje procedure priznavanja prava. Dakle, mi danas imamo kao što je i ministar rekao, imamo negdje oko 4, koji su, dakle i sad je tema ako ćemo imat novih 14 tisuća korisnika mora ići priznavanje prava. Da li za ove koji jesu će morat ići ponovo priznavanje meni se čini da da jer je novi zakon, jer ovi su imali ponekim drugim normativima. To znači da ćete vi u jednom trenutku imat 14 tisuća različitih korisnika koji čekaju pravilnik da vide kako se priznaju prava, iza toga moraju proći proceduru priznavanja prava. Za tu proceduru priznavanja prava 14 tisuća ljudi u kratkom vremenu morate imati ekipirano da netko to napravi. ono što hoću napraviti i što ponavljam, vi imate zakone gdje mi govorimo o procedurama, sad jel ona traje malo duže ili malo kraće su različite stvari. Ovdje su iza procedura ljudi. Ovdje ljudi ovakvih očiju gledaju što je dalje. Dakle, to je jedna izuzetno važna tema da vi znate kako se, da znamo jasno kako se priznaju prava, kako se ide, koji su hodogrami, tko radi u kojem vremenu za tih 14 tisuća. Ono što sam što, ja uvijek moram priznati ja imam jednu užasno veliku manu i te mane se neću odreći, mislim neću, neću se maknut s godinama mi se pojačava. Ja bilo koji zakon kad ga čitam, čitam ga na način kao da ću ga sutra provoditi i to mi je užasna mana. Bilo bi mi lakše da ga čitam nema veze i zato ovako i raspravljam. Ja ga čitam kao da ću ga sutra provoditi. Dakle, da bi mogla provoditi ovaj zakon moram znati kako se neko priznaje pravo, da bi uopće došao u status da osigura to pravo kako se priznaje. Kako se priznaje, kako se definira, pravilnik koji je i onda imam slijedeći problem, Dakle, koji će imati status asistenta. Mi njih nećemo naći na cesti, to i vi i ja znamo. sam bila na kojem je bio ovaj zakon pitala državnu tajnicu, pitala sam i ministra što cijenite koliko je to ljudi. Dakle, cijeni se 7 tisuća ljudi. Danas ih imate kroz različite modele 4 tisuća i pretpostavka je da idu dalje. Imat ćete nešto status roditelj njegovatelj i njegovatelj koji će dobit još status osobnog asistenta, ali imat ćete još jedan dio koji će morati se zadovoljit, njih nećete tražit kao što građevinskog radnika tražimo u Nepalu, pa su svi nezadovoljni, al je pitanje kolko su nezadovoljni ili ne, njih morate tražit tu. E sad, tko, kako, zašto? To su neki odgovori, ja ne mislim da zakon treba, niti može dati sve odgovore, ali neke odgovore treba dati. Prođite ovo s udrugama, dajte odgovore do drugog čitanja, vidite što je s pravilnicima, vi već za drugo čitanje ako su neki pravilnici spremni možete nam reć rješenje iz pravilnika, što će nama…/Upadica Reiner: Hvala/…za raspravu olakšat i vama i nama. Naravno da imam premalo vremena, ali dobro,

U ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govorit će poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Izvolite.

o Prijedlogu Zakona o osobnoj asistenciji govoriti poštovana zastupnica Ivana Posavec Krivec. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Vjerujem da će nam se uskoro vratiti i ministar jer baš imam nešto osobno za njega, ali dok se on ne vrati pozdravljam njegove vjerne suradnice koje su evo ovdje s nama u sabornici. Danas ću govoriti o Zakonu o, prijedlogu Zakona o osobnoj asistenciji naravno u ime Kluba Socijaldemokrata i neću danas govoriti ovdje niti kao predstavnica lijeve opcije, neću danas govoriti ovdje niti kao oporbena zastupnica, danas ću govoriti ovdje kao osoba koja dugi niz godina volontira i koja se dugi niz godina susreće sa problemima osoba s invaliditetom na području cijele Hrvatske. I da, prema onome što smo sa njima komunicirali mnogi, mnogi, mnogi pozdravljaju ovaj zakon. To treba reći, toga se ne treba libiti. Pozdravljaju činjenicu da ova tematika dobiva zakonsko rješenje, da ova tematika dobiva okvir koji bi trebao riješiti niz pitanja koja su danas u Hrvatskoj nažalost ponovno na leđima civilnoga sektora jer pitam se kakva bi to naša Hrvatska bila kada u njoj udruge i civilno društvo ne bi radile posao države, a to se nažalost danas još uvijek događa. Gotovo 17-18.g. u RH imamo praksu tzv. pilotiranja i pilot projekata koje su provodile udruge civilnog sektora i koje su uvele asistenciju u sustav i koje i koje su osigurale pomoć ljudima u potrebi, osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama, te udruge ne mogu i ne smiju biti nositelj takvih aktivnosti i to je razlog zbog kojeg pozdravljamo donošenje ovog Zakona o osobnoj asistenciji. Drago nam je da se nastavlja priča koja na neki način širi bazu korisnika ove usluge, ali nikako ne možemo preći preko toga da ipak ovaj zakon nije tako dobar kako ga na neki način predstavlja ovdje resorni ministar na samome početku. Ovaj zakon donijet će puno novaca iz Europskog socijalnog fonda, to je ono što pozdravljamo jer će taj novac završiti tamo gdje mu je i mjesto, završit će kao pomoć osobama s invaliditetom, no nažalost neće sve osobe sa invaliditetom u RH ostvariti to pravo i to je ono što nas najviše muči. Vi ste ovdje najavili da nam slijedi i Zakon o inkluzivnom dodatku, to je ono čega se mi ponovno bojimo. Mi bismo voljeli da kada smo razgovarali o reformi socijalne skrbi da smo uistinu na stolu imali paletu svih tih zakona iz kojih bismo onda mogli iščitati što to stvarno osobama u sustavu socijalne skrbi, ali danas govorimo isključivo o osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju, što njih sljeduje recimo to tako, ne bismo onda imali dilema da li će upravo donošenjem ovog zakona neki korisnici ostati bez određenih prava. Danas sam u replici eksplicite pitala ministra, da li najave koje su došle iz medija, koje je on jučer izgovorio ispred kamera, koje ne iščitavamo iz ovog prijedloga zakona, znači da unatoč gotovo tisuću primjedbi na tekst ovog nacrta nešto što je učinilo pritisak iz medija će promijeniti zakon do drugog čitanja, ministar mi nije odgovorio. Ovdje naravno govorimo o tome da pravo na asistenta imaju i osobe u RH koje imaju osigurane roditelje njegovatelje odnosno njegovatelje koji su korisnici tih usluga. Dakle u Klubu Socijaldemokrata zalažemo se da svaka osoba sa invaliditetom u RH ima pravo na osobnu asistenciju. Nadalje, zalažemo se da ljudi koji su definirani da u sustavu pružaju tu osobnu asistenciju budu osigurani od strane države, a ne da svaki korisnik sebi mora tražiti asistenta jer nažalost imamo baš neugodnih iskustava u recentnoj prošlosti. Jedna od naših kolegica koja je ovdje s nama dijelila saborske klupe gotovo je stradala od svoje asistencije pred nekoliko mjeseci, da to se događa u RH. Sustav kontrole, sustav skrbi o svima njima, sustav edukacije koji će njih uistinu postaviti na osnove da oni mogu preuzeti jednu takvu tešku i odgovornu, odgovornu funkciju i prije svega onda to treba u konačnici znati i vrednovati. Ti ljudi moraju uz svoju stručnost, uz svoju predanosti imati i naknadu, pravičnu naknadu za, za svoj rad. Mi se bojimo da će ovim zakonom ponovno na repu ili na marginama društva ostati svi oni kojima je asistencija jedini put u normalan život, svi oni koji danas zbog svojeg osobnog invaliditeta ne mogu normalno izaći iz svojeg domaćinstva, koji ne mogu sa svojim prijateljima ili sa svojim sugrađanima ili obitelji otići u šetnju, imati normalne društvene aktivnosti, u konačnici oni koji ne mogu biti u redovitom sustavu obrazovanja i to je nešto što je za nas izuzetno bitno. Kada izdvajamo osobe sa invaliditetom i tjelesnim oštećenjem iz sustava redovitog obrazovanja onda na neki način ih izdvajamo i s tržišta rada i onaj veliki broj o kojem govorimo osoba sa invaliditetom u RH gotovo su nezapošljive osobe, oni to vjerujte ne žele biti, u svakom od njih čuči mogućnost i kapacitet da oni budu punopravni članovi ovog društva, da oni ovom društvu doprinose. Zato ćemo se mi iskreno založiti da se ti njihovi potencijali prepoznaju. Mi se zalažemo za socijalno investiranje, mi upravo i u ovom zakonu vidimo potencijal da on ne bude zakon u kojem se govori da se ljudima nešto daje. Molim vas da se svi skupa na neki način maknemo od te retorike. Ne, mi nikome ništa ne dajemo, mi ispunjavamo njihovo pravo, mi u njih ulažemo kao u sve druge građane RH da bi oni ispunili svoj puni potencijal i da bi oni sutra na tržištu rada mogli zarađivati, samostalno živjeti, pa ako treba i iz tih svojih izbora izbora sebi plaćati ono na što im država ne daje pravo. Ono što mislimo da je dobro, da udruge i dalje trebaju ostati nositelji ovih mogućnosti, da ono što se oni najviše boje, govorim o predstavnicima udruga je činjenica da ne znaju na koji način će pred njih biti stavljeni kriteriji da oni mogu biti nositelji samog zapošljavanja odnosno pružanja usluga, oni ne znaju koje će kriterije morati ispunjavati. I tu dolazimo na činjenicu da je ovaj zakon podnormiran i da je previše toga ostalo za rješavati podzakonskim aktima. Činjenica je da se u ovom zakonu isprepliće nekoliko resora, da se ovdje isprepliće i resor zdravstva i resor socijale i resor rada i resor obrazovanja, ali mi ipak smatramo da bi trebalo na neki način barem dati u nacrtu ono što se predviđa riješiti podzakonskim uredbama odnosno uredbama ministara. Dakle, sva pitanja koja mi danas postavljamo na neki način odgovori na njih nalaze se u podzakonskim aktima, sve ovo što mi ne možemo iščitati riješit će se nekom drugom uredbom. Stoga je dobro da ste prihvatili inicijativu da se i o tim uredbama raspravlja u HS-u. Ne bi bilo dobro da u današnjoj raspravi ne kažemo i problem koji se događa sa osobama s invaliditetom nakon smrti njihovih roditelja ili njihovih ukućana ili osoba koje o njima skrbe, gdje će ti naši sugrađani završiti? Mi nemamo dovoljan broj institucija, mi nismo razradili do kraja deinstitucionalizaciju, mi nemamo ta rješenja. Bilo bi dobro da kažemo da ni HZZO ne da kažemo da ni HZZO ne prati potrebe svih tih ljudi i da zapravo iz svih ovih naknada koje roditelji dobivaju moraju sufinancirati neke stvari koje bi im po pravilu trebale pripadati. Mi moramo ovdje reći da nam trebaju bolje i jače razvijene socijalne usluge unutar države kako bi ovaj zakon imao smisla u zadnjih deset sekundi, iako ministar nije stigao ostavit ću vama državna tajnice ovu čestitku. To je čestitka koja je nastala danas na radionici

Sada će u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka vrijeme podijeliti poštovane zastupnice RAukar Gamulin i Benčić, najprije poštovana zastupnica Urša Raukar Gamulin, a a samo će govoriti poštovana zastupnica Urša Raukar Gamulin. Izvolite. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. Dakle, ovaj zakon se čekao 15 godina i dobro da smo ga konačno dočekali. Prije svega treba zahvaliti civilnom društvu koji su primarno osiguravali ovu vrstu skrbi koja se pružala projektno pa je zbog toga ovisila o kapacitetima udruga i o uspješnosti prijave na projekte što je naravno dovodilo do neujednačene dostupnosti i dobro je da se pitanje osobnih asistenata konačno nakon 15 godina određuje i osigurava zakonom. No ponavljam, država treba reći veliko hvala civilnom društvu koje je osobne asistente osiguravalo svih ovih 15 godina. Dakle, zakon predstavlja iskorak, no ističu se dva glavna problema, prvi je taj što su neki isključeni iz tog prava, isključeni su dakle osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju koji imaju roditelja njegovatelja. Oni nemaju pravo na osobnog asistenta, osim ako se radi o dvočlanom kućanstvu ili ako u kućanstvu ima dvije ili više osoba s invaliditetom i tada samo 22 sata mjesečno. Smiješno malo, naročito s obzirom na potrebe. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom još je 2018. rekla odrediti uslugu na 80 sati mjesečno ne odražava svrhu i ulogu asistencije u neovisnom življenju osoba s invaliditetom. To naravno ne odgovara individualnim potrebama osoba s invaliditetom i njihovim životnim okolnostima. Na početku sam ove rasprave u replici pred ministrom govorila o primjeru Ane Alapić koja ima status roditelja njegovatelja koja živi s majkom i njen sin, dijete s teškoćama u razvoju sutra osoba s invaliditetom zbog toga nema pravo na asistenta i ministar je odgovorio da i samohrani roditelji imaju pravo. Imaju, da, imaju samo 22 sata, ali ako žive u kućanstvu s još nekim kao što Ana živi sa svojom bolesnom majkom na to pravo nemaju, tako bar proizlazi iz ovog prijedloga u čl. 32. st. 4. Upravo to jako dobro ilustrira probleme ovog zakona koji ne uzimaju okolnosti i životne potrebe svakog kućanstva u obzir. Želimo naglasiti da bi osobni asistent trebao biti pravo svake osobe s invaliditetom kao i svakog djeteta s teškoćama u razvoju, na socijalizaciju odnosno pravo na jednako sudjelovanje u društvenom životu, obrazovanju, kulturi, druženju s vršnjacima, na kraju i u svijetu rada, ata sva prava imaju svi drugi građani RH. Osobni asistent potiče aktivnost i autonomiju osobe s invaliditetom i to nije zamjena za roditelja njegovatelja koji obavlja posao njege od nula do 24 sata i to često bez predaha. Prije neki dan smo spomenuli da je to naročito problematično jer u Hrvatskoj nije razvijena usluga odmora od skrbi. Nakon toga je ministar na jučerašnjoj pressici objavio, a i danas ovdje ponavlja kako širi tu uslugu zajedno s Centrom za rehabilitaciju Zagreb, želimo upozoriti da se tu radi o projektnom financiranju. A prošle godine je tim projektom bilo obuhvaćeno 15 korisnika, to su podaci Centra za rehabilitaciju Zagreb i kao takva ta usluga teško da će u doglednom vremenu biti dostupna većem broju korisnika pa pa u Zagrebu, a kamoli u Hrvatskoj i ovisit će dakle o kapacitetima udruge i treba će duže vrijeme da se razvija. Znamo da van urbanih centara socijalne usluge su pogotovo nerazvijene. Zanimljivo je kako ministar govori da se radi o novoj usluzi iako se ova usluga koristi 20 do 25 godina u zemljama EU. Podsjetit Podsjetit ću vas na izjavu kolegice Lukačić, osobni asistent mora biti dostupan onim osobama s invaliditetom ili djecom s teškoćama u razvoju koji se mogu uključiti u zajednicu. Pa zar doista unaprijed određujemo one koji se mogu uključiti i koji se ne mogu uključiti i osuđujemo ih na samoću i izoliranost. Podsjetimo se Ustava RH. I doista zašto su roditelji njegovatelji grupacija koja se kontinuirano omalovažava. Čuli smo danas čak i vrijeđa, koja se zaobilazi za njih neophodnim zakonskim rješenjima i zašto se mora doslovce godinama predlagati i moliti da im se npr. omogući naknada nakon smrti djeteta i to nakon strašne i sramotne rasprave u saboru i odbijanja prijedloga kolegice Mrak Taritaš tek akcijski heroj Andrej Plenković konačno obećaje, ali kada će to biti i realizirano ostaje otvoreno pitanje. Da li će se i sad opet morati pojaviti AP da empatično kraljevskom gestom omogući svim roditeljima njegovateljima osobne asistente kako bi i kao i svi drugi njihova djeca mogla biti uključena u život zajednice. Drugi problem je svakako da nije jasno kako će se osigurati dovoljni broj asistenata na preko 14 tisuća korisnika s obzirom da i sada na nekih 2.300 korisnika nedostaje osobnih asistenata. Dakle, najveći razlog zašto asistenata nema je što se radi o nesigurnom zanimanju. To već sad sve znamo da su naknade bile od 2.000 kuna, da je nesiguran posao, pola radnog vremena, uvjeti izrazito zahtjevni i ključ je osigurati dostojanstvene plaće i uvjete rada. Vodeći se europskim praksama zemlje koje imaju najmanje problema s pronalaženjem radnika i radnica u sustavu socijalne skrbi upravo su one koje omogućuju sigurne poslove, punu satnicu, rad na puno radno vrijeme, pristojnu plaću i uvjete rada. I stoga smo i mi govorili da se u najmanju ruku plaća minimalno treba vezati uz plaće i radna mjesta u sustavu socijalne skrbi i radnika kako bi bila usporediva i kako bi se osobne asistente moglo uključiti u kolektivne pregovore kako bi mogli redovito pregovarati za veće plaće barem u javnom sektoru. Važno je da se osigura i puno radno vrijeme od 8 sati. Ukoliko se to ne napravi stvorit ćemo prekarna radna mjesta za koja neće biti interesa jer su uvjeti rada u drugim konkurentskim djelatnostima znatno atraktivnija. Ministar govori da ne očekuje manjak osobnih asistenata jer će iskoristiti potencijal 15 tisuća žena koje su završile program Zaželi. Međutim program Zaželi nije namijenjen samo osobama s invaliditetom već i staroj i nemoćnoj populaciji kojoj je potrebna pomoć u kući i što što će se više i više u budućnosti će biti slučajeva jer imamo populaciju koja stari, to znamo valjda, i strukturu obitelji gdje i djeca sve više zbog migracija ne žive na u istoj lokalnoj sredini. I program Zaželi je obuhvatio taj broj žena u periodu nepovoljnih kretanja na tržištu rada to je od 2014. do 2020. bitno manje radnika i uvjeti moraju biti konkurentni. Vidljivo je to i u ukupnom nedostatku radne snage u sektoru socijale, a i općenito u kompletno javnom sektoru. Zato još jednom ponavljamo da je potrebno osigurati dostojanstvenu plaću i uvjete rada kako bi se osigurao dostatan broj osobnih asistenata na tržištu rada odnosno kako bi to zanimanje bilo konkurentno na tržištu rada. Mi stoga tražimo, ponovit ću, da se omogući osobni asistent djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom koje imaju pravo na roditelja njegovatelja uzimajući u obzir njihove životne okolnosti i specifične potrebe. I drugo da se omogući puno zaposlenje osobnim asistentima, a ne na pola radnog vremena i dostojanstvena plaća koja se treba vezati uz plaće na radnim mjestima u sustavu socijalne skrbi, a onda i povećati s tim plaćama u kolektivnom pregovaranju. Spominje se satnica, ja ne znam da li mi govorimo koliko košta sat jednog učitelja, koliko košta sat jednog ne znam socijalnog radnika, ne razgovaramo o tome, govorimo o plaćama, prema tome tako treba isto tako tretirati osobne asistente. Izvor financiranja govori se o 155 milijuna eura iz Državnog proračuna, međutim državna tajnica na Odboru za zdravstvo i socijalnu potvrdila je da je od tog novca preko 100 milijuna iz europskih fondova. Dakle, novac je osiguran većinom iz Europe i to upravo zato što ta ista Europa posljednjih godina prepoznala je krizu skrbi i potrebu da se investira u razvoj socijalnih usluga. Treba reći samo još jednom da je pravo s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju pravo Ustavom zagarantirano i mislim da bi bilo dosta da se upotrebljavaju izrazi …/Upadica:

poštovani zastupnici Sačić i poštovana zastupnica Vučemilović, koliko sam shvatio najprije poštovana zastupnica Vučemilović. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnicima i kolegice i kolege, to je zakon koji trebamo pozdraviti. Evo mislim da ćemo se u startu svi složiti s tim, treba li biti bolji, drugačiji i što bi trebalo promijeniti. Zakon ide u dva čitanja, ovo je prvo čitanje, treba ukazati na neke stvari koje se mogu poboljšati, a ima ih i u principu naglasiti da je uistinu pozitivno što konačno ovo rješavamo ovo važno pitanje. Hrvatska, RH je još 2007.g. potpisala odnosno napravila ratifikaciju Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i to možemo ponosno reći kao treća država na svijetu. Naravno svaka ta ratifikacija nas i obvezuje i u principu smo mi u međuvremenu još potpisali i cijeli niz nekih međunarodnih instrumenata kojima se promiču prava osoba s invaliditetom na život u zajednici na ravnopravnoj osnovi s drugim građanima čiji je sadržaj uključen u nacionalne politike, strategije i programe s ciljem izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. I u principu mi smo imali jedno rješenje i dosada, znači nije da nije bilo ništa, nije bilo cjelovito i evo u pripremi za ovu raspravu sam uzela jedan dokument koji nisam čula da je danas netko spomenuo, a to je evaluacija znači tog pružanja osobne asistencije u RH koja je napravljena 2020.g. i mislim da je to jedna dobra podloga, pa sam se htjela osvrnuti na to što je u toj evaluaciji naglašeno kao prostor za poboljšanje. Jedno je i ključno kao i obično, znate uvijek imate nekoliko ograničavajućih čimbenika koji se svedu na financijske i kadrovske jel, nikad dovoljno ljudi i financija i oni su isto naglasili znači u toj studiji da je nužno napraviti kontinuitet financiranja i ključno je naglasiti da ovim zakonom to postižemo, znači taj dio se rješava. Drugo što čini mi se da nismo, nećemo postići iz brojnih razloga koji nisu samo zbog zakona, ministarstva itd. je osigurati regionalnu ravnomjernost. Hrvatska ima oblik kakav ima, imamo problema sa ruralnim krajevima, evo stigao nam je ministar, poštovanje, drago mi je da ste se vratili, znači mi ćemo imati problema, spominjao se dosta program „Zaželi“. Znači program „Zaželi“ je prisutan recimo u krajevima iz kojih ja dolazim, ali u Istri ga nema. Gdje ćemo naći znači ljude koji će popuniti ova radna mjesta i u tim krajevima koja su se okrenula nekim drugim gospodarskim aktivnostima od kojih sasvim solidno žive? I kad pogledate i čl. 7. jel što sve trebaju njegovatelji i znači ti asistenti sve skupa raditi znači njima je nužna nekakva ili prekvalifikacija i obrazovanje. Imali smo mi te prekvalifikacije, provodio ih je Zavod za zapošljavanje, ali nemojmo se zavaravati, cijeli niz naših ljudi je otišao raditi kao njegovatelj i u Austriju, u Njemačku, u Švicarsku gdje je to sasvim solidno plaćeno ili idu dva tjedna tamo, pa su dva tjedna kod kuće itd.. Ono što su bile preporuke te evaluacije, koje ću evo naglasiti, to je da treba provoditi kontrole koje neće biti samo financijske nego i kvalitativne i osigurati kontinuiranu edukaciju i to je izuzetno važno. Ono što bih još naglasila to je da, a nisam vidjela u ovom zakonu, to je da bi trebalo napraviti i jedan etički kodeks i kroz evaluaciju se i to također preporučilo, ali etički kodeks koji će definirati obveze i odgovornosti ne samo pružatelja usluge nego isto tako i korisnika znači osobe s invaliditetom i članova obitelji i mislim da ne bi bilo loše napraviti jedan takav etički kodeks, evo vidim hoćemo, hoćemo, to me veseli, ovaj znači kako bi se i to uz neko neovisno tijelo koje bi znači rješavalo sporove do kojih će neminovno doći, znači nemojmo se zavaravati da će sad to sve štimati i ići onako kao po loju što bi rekao naš narod, sporova će biti, ne bi bilo loše znači imati to. Isto tako protokol za krizne situacije, imali smo i potres i epidemiju epidemiju itd., znači i to su neke stvari koje svakako treba napraviti. U pojedinačnoj raspravi ću još neke stvari naglasiti koje me pomalo zabrinjavaju vezano za čl. 10., 20., 26., al evo sada prepuštam riječ kolegi Sačiću, hvala. Nastavit će u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista poštovani zastupnik Sačić, izvolite. Hvala poštovani predsjedavajući, državne tajnice, ministri, ministar, kolegice i kolege i hrvatska javnosti. Svakako kao što smo već i uvodno naglasili mi iz Kluba Hrvatskih suverenista smatramo da je to ogroman iskorak u zaštiti kategorije naj, jedne od najugroženijih kategorija naših dragih građana i stanovnika ove naše domovine Hrvatske, zapravo sve to pokazuje koliko smo, koliko smo brižni, sućutni, solidarni sa najslabijima među nama, toliko smo zapravo i, i dobro društvo, a toliko smo i sami plemeniti i na kraju krajeva obvezni, svjesni svojih zadaća i obveza, svi mi koji osjećamo da neki drugi trebaju živjet poput nas i da trebamo učiniti sve da ostvare te svoje na kraju krajeva ustavom zagarantirana prava i sve ono što im međunarodne konvencije garantiraju. Tako da u cijeloj toj priči koju smo danas imali priliku ovdje slušati svi se slažemo u 90% slučajeva da je to za sve nas prihvatljivo, da u prvom čitanju trebamo iznijeti sve ono što još se može nadograditi za drugo čitanje, osobito slušati našu pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom koja je najkompetentnija u biti tu, naše udruge i sve najbolje što možemo dati dati, nemojmo se ograničavati na onaj, na one participacije što smo imali prilike čuti, to je doista nepotrebno, zašto tu simboličnu, nekakav simboličan teret od 1% ostavit, pa to je u cijeloj priči potpuno, potpuno pase, potpuno, čemu, daj predstavimo si šta ti ljudi, šta te obitelji ovaj imaju kao dnevnu i, i, i životnu obavezu i pustimo to na miru, to nije priča gdje ćemo mi pokazat kao država da ćemo biti principijelni ne znam ni ja kako, tu, o tome se ne govori. Također oko širine zahvata rekao sam to u replici da ste ušli ne samo prema državljanima RH nego i prema nego i prema strancima, prema osobama bez državljanstva, prema slučajno zateknutim u području RH ovaj imigrantima, osobama pod supsidijarnom zaštitom, azilantima, dakle jako široko ste zahvatili, očito slijedeći tu preporuku iz Konvencije UN-a o zaštiti osoba s invaliditetom. Jasno, jasne su namjere, međutim ovaj vodite onda računa o tome da i u svim ostalim aspektima budete tako, tako velikodušni kad su u pitanju socijalna prava, da ne kažnjavamo hrvatske, hrvatske ljude, hrvatsku, naša, inače naša politika demografska i sva druga je u prevelikoj, prevelikoj restrikciji u odnosu na, na ono što možemo dati, a ovih 155 milijuna eura budimo svjesni da mi, Hrvatska iz proračuna ćemo bez obzira na Europski fond plus, socijalni Europski fond fond davati 90% sredstava, dakle naši građani, naši porezni obveznici itd. i ministre nedostaje nam još ovdje

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS, poštovane kolegice, ravnateljice i savjetnica ministra, i ministar i državna tajnica uskoro će se vratiti, cijelo vrijeme su pratili i pratit će ovu našu raspravu. Naravno Klub HDZ-a će podržati ovaj zakon i drago mi je da već sada u raspravi vidimo da će biti još uvijek klubova koji su prepoznali da je egzistencija jedna zaista važna usluga našim osobama sa invaliditetom jer im omogućava uključivanje u u svakodnevni život i rad odnosno ono što smo cijelo vrijeme govorili, inkluzija i sprječavanje bilo kakve socijalne isključenosti. Mi naravno imamo asistencijske usluge već od 2006.g. i o tome vrlo često pričamo, vrlo su to i prisutne i oni i aktivnosti u javnom prostoru i ja ću sada iskoristit ovu priliku da osim što svakako čestitam ministru na donošenju ovog zakona, prvi puta se u RH donosi, zahvaliti se svim onim udrugama koje su dosada provodile asistencijske usluge, koje su se vrijedno javljale na natječaje jer je to još uvijek bilo i jedno vrijeme će i biti programsko financiranje iz sredstva europskih fondova iz državnog proračuna i iz sredstava lutrije koje su zajedno moram reći i sa zaposlenicima u ministarstvu proživljavali neizvjesnost obnavljanja tih ugovora. Njihova je velika uloga, oni su bili poslodavci, oni su želili svojim članovima, osobama sa invaliditetom omogućiti uslugu, ali ujedno su bili i poslodavci i to je za veliki, veliki doprinos. Njihovo ogromno iskustvo će se koristiti i dalje, a isto tako je bilo i značajno i u izradi kod ovog zakona. Kada govorimo sada zašto je važan zakon, zakon je važan zato što daje jednu sigurnost našim osobama sa invaliditetom da će ova asistencijska usluga ostati. Donošenjem Donošenjem zakona stvara se i obveza financiranja iz državnog proračuna, 2026.g. će biti potpuno financiranje iz državnog proračuna i mislim da je to zaista jedan veliki iskorak na dalje. Kada govorimo ovdje u ovom zakonu ovih dana kod nekih naših kolega stiče se dojam da se ništa, al apsolutno ništa nije učinilo za osobe sa invaliditetom i naravno neki od njih i negiraju vrijednost ovog zakona, međutim ja bi naglasila da je Savez udruga osoba sa invaliditetom, 230 udruga, podržalo ovaj zakon i isto tako je na sjednicama odbora, neke sam ja jučer pratila, pomoćnica pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom gđa. Mira Knežević se pozitivno izrazila o zakonu. U e-savjetovanju bilo je i sami govorimo 1000 i valjda 200 ili ne znam koliko točno primjedbi i više od trećine primjedbi iz e-savjetovanja se zaista usvojilo. Ja moram iskreno priznati da se ne mogu sada sjetiti uz opasku da možda ne pamtim dobro brojke, da se je ovoliko primjedbi iz e-savjetovanja za neki zakon prihvatilo, a to svakako govori o jednoj otvorenosti i ministra i ministarstva i cijelog tima za suradnju i njihova zaista iskrena želja i stremljenje da ovaj zakon ne izostavi ni jednu našu korisničku skupinu osoba sa invaliditetom i da on ostvari ono za što smo se opredijelili da Cilj je da imamo sada širi obuhvat naših korisnika. Spominjemo brojku od sada 4 tisuće koji koriste osobe sa asistencijske usluge i da financijski to iznosi 20 milijuna eura i da taj obuhvat se proširi na 14 gotovo oko 14, naravno da će se to varirati, teren će pokazati svoje što će koštati, stajati 150 milijuna eura. U ovaj zakon je ugrađeni su i pomoćnici u nastavi što je logično na neki način, slična usluga koja je dobro da je u jednom jedinstvenom zakonu, ali isto tako da će naravno po svojoj specifičnosti se dalje provoditi kroz ministarstvo, Definira se što su to socijalne usluge, da su to osobni asistenti, komunikacijski posrednici, videći pratitelji definira se i broj sati. I logično je da je uvijek i od strane osoba sa invaliditetom, a i od nas ovdje su upitnici koji to broj sati za koju sposobnosti je predviđeno u ovom zakonu. Ja znam da kada god govorimo i o financijski dakle o naknadama, a sad u ovom slučaju satnici, dato sa percepcije onoga tko treba dobiti i ostvariti to pravo uvijek je malo. Međutim, treba isto tako voditi računa da će tu biti važan svaki puta osobni pristup prema svakoj osobi sa invaliditetom, da će se popunjavati lista procjene i da će to procjenjivati jedno stručno tijelo, jedna komisija pri centru za socijalni rad. Ono što je dobro je da se širi broj pružatelja, da će to mogu biti ustanove socijalne skrbi, dakle institucije, udruge, vjerske zajednice i tu na neki način možemo reći da će se i radnopravni status i njihova materijalna prava iz radnog radnog odnosa i bolje i lakše regulirati ako budu naslonjeni na ustanove iz socijalne skrbi. Isto tako je sasvim opravdano i to je realno stanje pogotovo sada u RH s obzirom na jedan taj naš radni bazen iz kojih možemo ovoga dobivati osobe sa, koje će provoditi asistencijske usluge, da je i to bojazan da tu zaista postoji mogućnost da bude i ako je cilj ovog zakona da se postigne ravnomjerna dostupnost svim osobama sa invaliditetom asistencijske usluge, ali da jedan od motivirajućih faktora svakako može biti povećane naknade odnosno kasnije plaće tim asistentima koje su povećane sa 54 kune na 82 kune, 65% više i svakako da je to značajnije, značajnije Naravno da je kada govorimo o asistencijskim uslugama u javnom prostoru i s pravom najviše su sada zastupljeni upitnici vezano za jednu našu posebno osjetljivu korisničku skupinu. To su djeca odnosno roditelji djece po kojima su oni ostvarili status roditelja i njegovatelja. Mislim da i tu ima prostora za promjenu. Ministar je to najavio, a isto tako moramo voditi računa da i roditelj odnosno djeca koja imaju status roditelja njegovatelja mogu ostvariti i druge vrste socijalnih usluga. Naravno, ponavljam sve to ovisi i o stupnju invaliditeta, ali isto tako i o dostupnosti i rasprostranjenosti tih socijalnih usluga, mislim na dnevne boravke i da u tome treba kod određivanja satnica asistencijskih usluga voditi računa. Ja stvarno želim naglasiti da je ovo veliki napredak ako se gleda unazad 6 godina što se tiče osoba sa invaliditetom. Znatno smo povećali naknade, neke naknade smo povećali i 3 puta. Naročito se vodilo računa o naknadama koje su vezane za osobe sa invaliditetom. To su osobne invalidnine. Ono što treba naglasiti kod osobnih invalidnina i to nije mali iskorak, da se je ukinuo cenzus prilikom ostvarivanja prava na osobnu invalidninu. Dakle, mi skoro osim zajamčene minimalne naknade pa skoro da i nemamo neku socijalnu naknadu koja je uvjetovana imovinskim ili dohodovnim cenzusom. Možda zajamčena minimalna naknada o kojem se može ovoga i drugi puta razgovarati, ali ovo sada samo spominjem u kontekstu ove participacije kod određene u smislu sufinanciranja ovih usluga. Nije to značajan postupak, ali Zakon o socijalnoj skrbi također predviđa da korisnik svim svojim raspoloživim sredstvima u okviru svojih mogućnosti, a da ne šteti sebi odnosno onima koje uzdržava sudjeluje u ovakovim troškovima. Ponavljam otvoreni, ministarstvo je otvoreno za sve sugestije i do slijedećeg čitanja

Poštovani predsjedavajući, poštovane predstavnice ministarstva, kolegice i kolege, dakle socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi iznimno su bitan dio usluga u širem smislu dakle, zdravstvo, odgoj, obrazovanje, obiteljske potpore i dr. kojima se osigurava poboljšanje kvalitete života i jačanje socijalne kohezije na temelju jednakih prilika i jednake brige za socijalno osjetljive skupine. Socijalna skrb uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, a u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo. Uspostavom usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta se osigurava pomoć u aktivnostima koje ne mogu izvoditi same, radi vrste i stupnja invaliditeta, a koje su im svakodnevno potrebne u kući i izvan kuće te pomoć u komunikaciji i primanju informacija, a u svrhu većeg stupnja samostalnosti i uključenosti u zajednicu. No što kažu osobe odnosno oni koji predstavljaju osobe s invaliditetom na ovaj prijedlog? Dakle, kako smo svi skupa već vidjeli i čuli 1238 komentara dostavljeno je na aplikaciji eSavjetovanje, no čini se da je više od 800 odbijenih komentara. Moram ovaj puta i pohvaliti samog ministra Piletića, dakle dobili smo ovaj puta i obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa, mislim da je to po prvi puta od kada od kada je ovaj saziv konstituiran. Dakle, predstavnici udruga su se obraćali i nama kao zastupnicima, posebno oni u onom dijelu koji su čiji su komentari odbijeni. Oni generalno tvrde da je naknada za rad niska i dugi niz godina naknade nisu povećavane, posebice za osobne asistente pri čemu su to većinom žene što se reflektira i na položaj i tretman na tržištu rada. U takvim uvjetima prihvaćaju loše plaćene poslove s polovinom radnog staža i potencijalno niskim mirovinama u budućnosti. Također nedostaju sustavne i redovite edukacije za pružatelje usluga i za voditelje projekata te same supervizije, a izdvojit ću i neke značajnije opaske i primjedbe vezane uz Nacrt prijedloga zakona o osobnoj asistenciji s kojima su nas predsjednici predsjednici odnosno predstavnici udruga upoznali. Dakle, oni kažu da je zakon o brojnim odredbama normativno podnormiran što će u njegovoj provedbi odnosno upravnoj praksi stvoriti mnoštvo već sada lako predvidivih pravnih problema i pravne nesigurnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u u razvoju koji ispunjavaju zakonske uvjete odnosno pretpostavke za priznavanje prava na osobnu asistenciju. Posljedično tome previše je materije koja treba i mora biti regulirana zakonom prepuštano reguliranju brojnim pravilnicima i u odlukama koje nadležne institucije moraju donijeti u roku od šest mjeseci i to računajući od 1. srpnja 2023. kao anticipiranog dana stupanja zakona na snagu. S obzirom na činjenicu da sam predlagatelj zakona da na predmetnu uslugu trenutno pruža oko 2500 asistenata, a potom navodi da će po predloženom nacrtu prijedlogu zakona predmetno pravo ostvariti preko 14.000 osoba odnosno korisnika prava, krajnje ostaje nejasno, a faktično i realno objektivno nemoguće da se u sljedećih nekoliko godina o datumu stupanja na snagu zakona da se i ne govori, imajući u vidu činjenicu da na tržištu rada postoji deficit radne snage i kod mnogo lakših i bolje plaćenih zanimanja odnosno poslova, primjerice u ugostiteljstvu također imamo određeni suficit, deficit oprostite, od kuda će se onda pojaviti navedena razlika od čak 11.500 11.500 osobnih asistenata, mislim da se u udruga to apsolutno s pravom pitanju. Predmetni je zakon potpuno odnosno po svemu neprovediv kako tvrde i ukoliko bude izglasan u predloženoj formi odnosno sa predloženim normativnim sadržajem, proteći će nekoliko godina tijekom kojih će isti biti kolokvijalno rečeno, normativni mrtvac odnosno potencijalni korisnici prava će navedena prava imati samo na papiru, a u stvarnosti će još godinama osobna asistencija biti provođena putem pilot projekata kao što se to u Hrvatskoj i događalo i to u posljednjih 17 godina. Ponajbolji je primjer o neprovedivosti predmetnog nacrta prijedloga zakona normativno zamišljeni postupak za priznavanje prava na osobnu asistenciju u kojemu će participirati minimalno dva, a u pretežitom broju slučajeva odnosno pravnih postupaka koji će se pred područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni Hrvatskog zavoda za socijalni rad i nadležnim ministarstvom u svojstvu drugostupanjskog žalbenog tijela i tri različita tijela. naime, postupak za priznavanje prava pokreće se pred Područnim uredom Hrvatskog centra za socijalni rad, mjesno nadležan prema prebivalištu zahtjevatelja, ali nakon što zaprimi zahtjev pri čemu zakonom uopće nisu propisani dokumenti odnosno isprave koje zahtjevatelj treba priložiti uz zahtjev na okolnost dokazivanje egzistencije zakonskoga prava, zavod mora zatražiti procjenu komisije za procjenu potreba korisnika za osobnom asistencijom. Međutim, u mnogim slučajevima odnosno mnogim upravnim postupcima koji će se voditi radi priznavanja predmetnog prava poglavito imajući u vidu činjenicu da se pravo odnosno fond potrebnih sati priznaje temeljem težine invaliditeta, zavod će za donošenje zakonite i pravilne prvostupanjske meritorne odluke, a takva može biti samo ona koja je donijeta temeljem potpunog i pravilnog utvrđenog činjeničnog činjeničnog stanja odnosno supstrata morati zatražiti i sačinjavanje nalaza i mišljenja vijeća vještaka Zavoda za profesionalnu rehabilitaciju, vještačenje i zapošljavanje osoba s invaliditetom i to sukladno mjerodavnom zakonu i uredbi o metodologijama vještačenja imajući u vidu činjenicu da je gotovo notorno da postupci pred svakim od navedenih tijela traju mjesecima, često i godinama pri čemu navedena tijela u pretežitom broju slučajeva ne donose odluke odnosno ne odlučuju u zakonom propisanim rokovima te činjenicu da će se nakon stupanja na snagu događati situacije da će sva navedena tijela koja participiraju u predmetom postupku za priznavanje prava biti suočena s primitkom tisuća i tisuća zahtjeva za priznavanjem prava nota bene po priznanju samog predlagatelja zakona po srijedi bi bilo čak 14 tisuća zahtjeva odnosno postupaka koje treba provesti opisanom procedurom, nije teško predvidjeti da bi zakon i zbog navedene komplikacije odnosno komplicirane procedure ipak bio neprovediv na dugi vremenski rok koji će u slučajevima brojnih ovlaštenika predmetnog zakonskog prava nažalost se mjeriti ipak godinama. U zakonu nedostaje čitavo jedno zakonsko poglavlje kojim se mora regulirati odnose pružatelja usluge osobne asistencije odnosno asistenta i korisnika prava. Primjerice koja zakonska prava uz pravo na plaću imaju osobni asistenti, videći pratitelj i komunikacijski posrednik. posrednik. Kojom vrstom ugovora i s kojim sadržajem će biti reguliran ugovorni odnos između pružatelja usluge osobne asistencije i samog osobnog asistenta. Zatim kojom vrstom ugovora će i da li uopće biti reguliran odnos između osobnog asistenta i korisnika prava. Ukoliko taj odnos neće biti ugovorno

kome će se obratiti korisnik prava ukoliko osobni asistent ne ispunjava svoje obveze ili ih ne ispunjava na adekvatan način. Ovakva i slična pitanja se mogu zbog nenormiranosti navedene materije u nacrtu zakona nizati Normativni prijedlozi koja je, koje je potrebno usvojiti da bi zakon nakon stupanja na snagu bio barem donekle provediv i nipošto manje važno da bi ispunio smisao i svrhu svoga donošenja, a potonja bi se trebala manifestirati putem usluge osobne asistencije koja će zadovoljavati realne i stvarne potrebe svakog korisnika prava ponaosob i to sukladno težini njegovog invaliditeta i posljedično opsegu potrebe prava za osobnom asistencijom. Dakle, temeljem zakona prava na osobnu asistenciju trebaju i moraju imati i djeca s teškoćama u razvoju, mora postojati mogućnost odnosno pravo pravo kumulacije prava na status roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja i prava na osobnu asistenciju. Zatim osobni asistent može biti svaka punoljetna potpuno poslovno i zdravstveno sposobna osoba uključujući i članove obitelji odnosno kućanstva osobe s invaliditetom i djeteta s teškoćama u razvoju. Osobe s najtežim stupnjem i oblicima invaliditeta koje se potpuno danonoćno ovise, potpuno danonoćno odnosno asistenciji prilikom izvršavanja svih bazičnih životnih potreba moraju imati i pravo na cjelodnevnu asistenciju odnosno na uslugu asistencije i to 24 sata …/Upadica: Hvala./… dnevno. Nadam se da i o tome vodimo brigu. Zahvaljujem. Sada će u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika govoriti poštovani zastupnik Damir Bajs. Izvolite.

Štovani predsjedavajući, kolegice i kolege, svaka država, svako društvo pa i hrvatsko se definira na nekoliko načina, ali ona definicija koja je vezana uz humanost i socijalnost je vezana zapravo na način na koji se ponašamo prema onima koji trebaju pomoć u društvu. Danas govorimo o zakonu koji to treba definirati. Naime, ako to nisu osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju onda tko bi to bio tko bi trebao našu pomoć. Moramo naglasiti da problem koji postoji i o kojem pričamo nije od jučer. 17 godina Hrvatska ima i asistente, asistente u nastavi, asistente sa osobama koje koje trebaju imati tu pomoć, ali dosadašnja ta pomoć se zasnivala zapravo na europskim projektima i na činjenici da su to provodile udruge, civilno društvo i moramo im ovim putem zahvaliti. Naime, bez njih teško je bilo ostvarivo da primjerice naša djeca u školama nemaju osobnog asistenta da im pomaže. je je bilo povjereno općinama, gradovima, županijama, ali to je njihov posao pa bih rekao da to je nešto što ulazi u opis onoga što su trebali raditi, ali bez udruga to se nije moglo napraviti. Europski fondovi su zapravo definirali mogućnost pružanja toga, a zbog čega govorim da udruge koje su to radile, udruge invalida, ali i mnoge druge udruge u programima potpore prema asistentima u nastavi ili u programu Zaželi koji je puno puta ovdje istaknut jeste činjenica da zapravo udruge su neprofitne ustanove koje na taj način pomažu svojim članovima, ali pomažu i članovima društva. Na njih smo se mogli uvijek osloniti pa stoga evo i ja zahvaljujem i kao bivši župan sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije koje su to redovito napravile i ušle su u nešto što nije tako jednostavno. Naime, europski projekti nipošto nisu jednostavni niti lako provedivi ponekad. ovaj zakon bi trebao riješiti probleme koji zapravo imaju oni koji su tom procesu. S jedne strane to su primjerice djeca s teškoćama u razvoju. Naša iskustva su bila takva da su djeca ponekad ulazila u taj program, ponekad su iz njega izlazila, ponekad su se mijenjale definicije kojima se omogućava da imaju asistente, a ponekad je program završio, a novi nije započeo. I moram reći da su to bili šokovi za tu djecu. Promjena asistenta koji de facto je pomagao u školi, ali i u praksi i kod kuće je nešto što su oni vrlo teško prihvaćali. Mislim da ovim zakonom bi se to trebalo riješiti. Druga stvar je naravno pitanje i roditelja koji su se mogli osloniti na asistenta, ali nisu imali dugoročnu mogućnost planiranja i mogućnost zapravo oslanjanja na osobe koje su bile u tom statusu jer su one imale ugovor na određeno vrijeme. I da, vrlo se često dešavalo da se promjeni trećina ili polovica asistenata kako ide taj taj ciklus promjena unutar euro projekata. To je moram naglasiti bilo zbilja teško kako za djecu tako i za roditelje. Ali naravno ne moramo, ne smijemo zaboraviti ni na onu treću komponentu, a to je same asistente. Ja moram zahvaliti asistentima koji to rade jer rade zapravo ugovorom na određeno vrijeme, sa malom plaćom i nesigurnom budućnošću. Mnogi su se i vezali uz svoje korisnike i pomažu na najbolji mogući način. kroz ovaj zakon moramo riješiti upravo ta temeljna pitanja, ali to ne smijemo napraviti olako, moramo prihvatiti i sve prijedloge koji idu k tome da to bude jedno trajno rješenje jel ta socijalna sigurnost koju mi dajemo tim osobama će omogućiti ono najvažnije, a to je da imaju inkluziju i uključenost u društvo, naime i o tome se puno pričalo, al ta inkluzija može i treba biti već vezana uz školstvo i to je donekle mjere provedeno u Hrvatskoj, ali mora biti provedeno naravno i kasnije u životu, inkluzija omogućuje tu jednakopravnost i pokazala se kao najbolje moguće rješenje za sve ne samo u Hrvatskoj nego i bilo gdje drugdje u svijetu. Stoga upravo ti elementi trebaju biti u fokusu onoga što se ovim zakonom rješava. Da li, da li smo prvo riješili pitanje tko ima pravo na to da ima osobnog asistenta, naime zakon propisuje generalno na koji način će se to raditi, međutim puno toga je dano u podzakonskim aktima i pravilnicima, dakle treba donijeti 10-tak pravilnika da bi tek onda išlo se u primjenu zakona, on jeste, naznačeno je da bi trebao 1. srpnja stupit na snagu, ali zapravo primjena će malo pričekati. Nije realno da se svi ti pravilnici naprave, da nakon toga ide i odluka ministra u nekim situacijama, da se nakon toga mogu zapravo tek podnositi zahtjevi i tek onda ga možemo kroz možda godinu dana ili ako budemo optimisti s 1.1. dakle dakle iduće godine da taj zakon zapravo bude u primjeni i provediv. Stoga trebalo bi vidjeti i vjerujem da ministarstvo koje je to već prihvatilo i utvrdilo sve ono što je potrebno da dođe do primjene toga zakona prema u ovom slučaju korisnicima, oni su ipak daleko najbitniji, dakle …/Govornik se ne razumije/… će se to rješavati, da li, da li će institucije koje to trebaju riješiti imat, imati dovoljno ljudi i da li će to imati prioritet u njihovom poslu, mislim da to treba tako biti jel ako nemaju prioritet osobe sa invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju onda ko bi to trebao imati? Ja vjerujem da ministarstvo to dobro zna. S druge strane naravno postavlja se pitanje i osobnih asistenata, dakle to je pitanje na koji način oni koji se odluče da im to bude životni poziv, a neko privremeno rješenje će imati svoj radno pravni status razriješen. Ovdje je jasno da neke stvari su podnormirane, da nije do kraja naznačeno kako će taj ugovor, a mora biti sukladno ugovoru o radu koji propisuje radno pravno zakonodavstvo izgledati. Tu su naravno niz prava koja bi trebala biti vezana uz to, vrijeme trajanja ugovora, ali čini se da se na temelju toga može zapravo osigurati ono što je najvažnije, jedna kvalitetna asistentska podrška upravo onima koji su najpotrebitiji. O tome koliko će biti zahtjeva, dal će ih biti 14 tisuća, dal ćemo mi naći 14 tisuća ljudi koji će to raditi to će vrijeme pokazati, ali zasada ono što je ključno je da ovi da odgovori na sva ta pitanja, ne za jednu godinu nego za buduće razdoblje, da svi korisnici imaju jednu sigurnost u potporu države koja dosad moramo reći da je bila vezana više uz euro fondove i dakle naše udruge koje su provodile većinu tih programa nego same države, da kada država to preuzme da to bude napravljeno kvalitetno i profesionalno i da u konačnici oni na koje se to odnose imaju od toga koristi kroz inkluziju koja im se pruža i da više ne bude nijedna situacija da dijete pita gdje je njegov osobni asistent, gdje je taj Ivica ili, ili dakle taj, ili da ne kažem Ljerka ili kako god se zvala osobni asistent koji, koji pruža uslugu toj djeci, da stalno mijenjamo dakle asistente, upravo obratno ukoliko sve funkcionira treba održati iste u tom poslu, kako da privučemo nove osobne asistente i kako da u konačnici što što više ljudi dobije ono što je njihovo pravo, a to je jedna asistencija države ili potpora u trenutku kad im je to potrebno. Ovaj zakon sam po sebi ide u pravom pravcu, ali ne daje konačne odgovore, srećom ovo je prvo čitanje i mislim da ukoliko ministarstvo bude prihvatilo prijedloge koje su došle i od udruga, iz ovih saborskih klupa i od drugdje, ako prihvati dakle da ovaj zakon je sada, sada okvir samo prvog čitanja i da se može promijeniti na jedan ja bih rekao kvalitetniji način onda možemo računati da Hrvatska može reći mi smo socijalna država i zbilja brinemo o najpotrebitijima i to je riješeno ne za jednu godinu nego za vrijeme koje dolazi, hvala. Hvala lijepa. Sad su me zamolili iz informatike da napravimo jednu kratku tehničku stanku, pa ćemo napravit stanku od doslovno samo 5 minuta i nastavit ćemo u 14 i 40.